Nastavljamo sa radom.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, uvažena ministarko sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, uvaženi građani Republike Srbije, Srbija je danas najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije 2014. godine, zahvaljujući sveobuhvatnim merama za vreme najveće svetske, ekonomske krize koja je rezultirala pandemijom Kovida-19 Srbija je među zemljama koja je imala najizdašnije mere podrške, kako građanima, tako i privredi, i to je ono što priznaje čitav svet.Srbija je u vreme pandemije kovida milijardi evra namenila za svoje građane, za svoju privredu, i Srbija je prema izveštaju Međunarodne organizacije rada uspela da sačuva fabrike, uspela da sačuva radna mesta i uspela da ne dođe do povećanja siromaštva. Srbija je uspela i da poveća broj zaposlenih radnika.Danas na dnevnom redu imamo predloge zakona koji se odnose na dalje usaglašavanje sa zakonodavstvom EU, ali naravno koji se odnose na dalji privredni rast, razvoj i prosperitet Republike Srbije kada je u pitanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima, ali tu je i sporazum koji se odnosi na bilateralnu saradnju u ekonomsko-trgovinskoj razmeni sa Mongolijom. To je znak da Srbija danas vodi miroljubivu bilateralnu politiku, politiku prijateljstva sa svim zemljama sveta polazeći pre svega od interesa Republike Srbije i od interesa građana Republike Srbije.Takođe, danas je na dnevnom redu još jedan vrlo značajan još jedan vrlo značajan dokument, a to je davanje garancije na kredit o zajmu koji će povući „Srbijagas“, a radi gasifikacije Zlatiborskog okruga.Moram da naglasim da je predsednik Aleksandar Vučić 21. maja 2021. godine bio u poseti i lično razgovarao sa građanima Priboja, Prijepolja, Nove Varoši. Prilikom tog razgovora obećao je da će ove opštine Zlatiborskog okruga Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica biti povezane na gasovod. Gasovod kao najčistiji energent tzv. plavi energent donosi nove investicije, donosi nova radna mesta, a samim tim donosi veće plate, veće penzije i bolji kvalitet života svakog građanina Republike Srbije.Za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu bolji kvalitet života svakog građanina Republike Srbije je u fokusu. Bolji životni standard čoveka, sam čovek u samom je centru pažnje naše poslaničke grupe.Gasifikacija Zlatiborskog okruga, u čijem okrugu inače ulaze 10 opština, po samoj svojoj površini to je najveći okrug u Republici Srbiji. Za ove tri opštine, odnosno četiri opštine Priboj, Prijepolje i Novu Varoš to će svakako značiti dolazak novih investicija.Ono što je predsednik države Aleksandar Vučić obećao građanima 21. maja to je danas ovde na debati u Narodnoj skupštini, u pitanju je davanje garancije na kredit od 40 miliona evra koji se povlači radi gasifikacije ovog područja. Vremenski period otplate je osam godina sa vremenom počeka od dve godine.Ono što želim da kažem da je svet, sem velike zdravstvene krize, a i zdravstvene krize, proizašla je i velika ekonomska kriza, zahvatila nakon toga i velika energetska kriza. Upravo kao pravi državni, kao pravi vizionar, kao pravi misionar, kao neko kome je Srbija na prvom mestu i njeni građani, Aleksandar Vučić predsednik Republike Srbije u novembru mesecu ove godine otišao je u posetu Ruskoj Federaciji i lično razgovarao sa predsednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom. Iz tog razgovora proizašao je dogovor da će Rusija isporučivati Srbiji gas po istoj ceni, ceni od 270 dolara na hiljadu metara kubnih gasa i ta cena važiće šest narednih meseci.Prema tome, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića građani Srbije u narednih šest meseci imaće pod najpovoljnijim mogućim uslovima cenu gasa, imaće dovoljne količine električne energije. Nema potrebe da se brinu za grejanje. Sve ono što je trebalo da se obezbedi, obezbeđeno je i dovoljne količine električne energije i dovoljne količine gasa. predsednika države, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i razgovor i ovakav dogovor sa predsednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom svakako da znači i veliki odnos poverenja i ličnog uvažavanja predsednika Vladimira Putina prema Aleksandru Vučiću, prema zemlji Srbiji koju Aleksandar Vučić i predstavlja.Naravno, posle ovi šest meseci, takođe predsednik Republike nas je izvestio da će biti potpisan dugoročni koji će takođe, na duži vremenski period, i takođe očekuje da će cena gasa biti po prikladnim cenama.Ono što želim da istaknem, to je da sve što radi predsednik Republike, sve što radi Vlada Republike Srbije, radi isključivo u interesu boljeg kvaliteta života građana. Sve ono što Aleksandar Vučić iznosi je istina, istinu govori uvek narodu, istinu i samo istinu.Ni jedan problem sa kojim se suočava ne gura pod tepih, naprotiv, on probleme i one višedecenijske i dugogodišnje vadi ispod tepiha i direktno se sa njima suočava kako bi građanima omogućio bolji i kvalitetniji život.Ono što takođe želim da istaknem, a tiče se ove četiri opštine Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice, to je da konkretno mogu da kažem da što se tiče ekologije, ono što decenijama nije moglo biti urađeno, a to je deponija „Stanjevine“ na magistralnom putu Beograd-Južni Jadran, na putu nadomak Prijepolja, na putu prema manastiru Mileševa i zadužbini kralja Vladislava Nemanjića, manastira u kome se nalazi freska „Beli anđeo“, nalazila se najveća deponija smeća, prava ekološka

obala utvrda prema Limu je urađena, a na tom prostoru danas se nalazi zelena površina i nalaze se zasađeni četinari. Ne samo to, u januaru mesecu, odnosno krajem decembra prošle godine u Potpećkom jezeru nalazila se gotovo najveća plutajuća deponija više hiljada metara kubnih, najveći plivajući otpad.Brzom reakcijom Vlade i brzom reakcijom Ministarstva za zaštitu životne sredine Potpećko jezero je očišćeno, koje je inače predstavljalo deponiju, otpad je odnet u Regionalni centar „Duboko“ u Užicu. Ali, ne samo to, odmah je potpisan ugovor o međunarodnoj saradnji tri države, odnosno radi se na postizanju sporazuma između tri države, Srbije, Crne Gore i BiH, kroz kroz koje inače reka Lim protiče.Ono što je Ministarstvo ekologije uradilo je i to da je na Limu, na Potpećkom jezeru stavljene su lančanice kako nikada više do nagomilavanja takvog otpada ne bi došlo, nego se otpad zaustavlja i, naravno, odnosi odatle.Takođe, moram da istaknem da je Ministarstvo ekologije, odnosno Vlada Republike Srbije, a sve u cilju zaštite životne sredine, pored ove gasifikacije koja je od nemerljivog značaja i neprocenjivog značaja za ove opštine, uradilo dosta i na ozelenjivanju, uradilo dosta i na izgradnji transfer stanice Banjica u Novoj Varoši. Budžetom za 2022. godinu predviđeno je osam miliona evra za transfer stanicu u Novoj Varoši, ali takođe urađeno je dosta i budžetom je predviđeno da se to i dalje nastavi za postavljanje fab postrojenja za preradu otpadnih voda i prečišćavanje otpadnih voda.Prema voda.Prema tome, Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije i te kako vode računa o ekologiji, o zaštiti životne sredine, jer mi ovu zemlju treba da sačuvamo za nas, ali ovu zemlju zdravu i čistu moramo da ostavimo i svojim potomcima takvu. Zato sve ovo što danas radimo na planu ekologije upravo radimo u tom cilju.Kada je Priboj u pitanju, moram da istaknem da je ova Vlada uradila više za Opštinu Priboj nego sve prethodne vlade od Drugog svetskog rata. Naravno, urađeno je zahvaljujući pre svega viziji predsednika Republike Aleksandra Vučića, jer je

Gore.Moram da istaknem da je u Priboju urađena jedna od najvećih industrijskih zona, uz pomoć Vlade Republike Srbije, da u toj industrijskoj zoni danas radi više stotina radnika, da u toj industrijskoj zoni nisu samo poslodavci strani investitori, se među poslodavcima nalazi i poslodavac iz Požege, koji takođe zapošljava građane iz Priboja, gde su plate poprilično velike.Za razliku od žute tajkunske vlasti oličene u liku i nedelima Dragana Đilasa, kada je plata u Priboju u njihovo vreme bila 20.092 dinara, danas je prosečna plata u Priboju, u odnosu na celokupni Zlatiborski okrug, druga po veličini i ona iznosi oko 450 evra, s tendencijom da plata prosečna u ovoj opštini i dalje Opštini Priboj predsednik Republike je takođe obećao da će se raditi put koji će povezati Zlatibor, Zlatar i Pribojsku Banju i to je urađeno već u septembru mesecu, a gradi se državni put Kokin Brod – Priboj, koji ima izuzetno veliki značaj za povezivanje puta, odnosno Priboja sa Užicem. Svi znamo da će sredinom 2022. godine autoput „Miloš Veliki“ doći do Požege, ali od Požege jedan krak će ići do Užica i Kotromana, a dalje prema Višegradu, a drugi krak ide prema Pešterskoj visoravni, sve do granice sa Crnom Gorom do Boljara.Putna infrastruktura, razvoj industrijskih zona, zapošljavanje, čist vazduh, čista voda, čisto zemljište je nešto na čemu ova Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem u kontinuitetu radi.Takođe, moram da istaknem da su, zahvaljujući u Priboju obnovljene, rekonstruisane sve osnovne škole u samom gradu, da je rekonstruisana i potpuno obnovljena srednja mašinsko-elektrotehnička škola, da je otvoren start-ap centar u Priboju, da u industrijskoj zoni radi, odnosno otvorena je visoka tehnička škola koja školuje inženjere mašinske i saobraćajne, koji će moći da nađu zaposlenje u industrijskoj zoni.Nadamo se da nikada više neće doći vreme kada će se građani iz Priboja iseljavati samo u jednom pravcu, uglavnom put Beograda i većih centara, jer se sve ovo radi upravo da bi građani Priboja, da bi mladi ostajali u svom mestu i razvijali ga na najbolji mogući način, kako bi Priboj i dalje bio kao nekada industrijski zamajac čitavog Zlatiborskog okruga.Od vremena preuzimanja vlasti 2012. godine SNS je u Priboj vratila i osnovni sud, što je i te kako značajno sa aspekta zadovoljenja pravde i prava građana Opštine Priboj, tako da oni više nemaju potrebe da idu za svoje sudske sporove ni u Prijepolje, ni u Užice. Za one bolesne koji su svakodnevno odlazili na dijalizu u Prijepolje ili u Užice pri opštoj bolnici u Priboju otvorena je, odnosno dograđena je zgrada, tako da građani Priboja sada na dijalizu ne moraju da idu dalje iz svoje opštine.Naravno, želim da naglasim da je i Priboj jedna od opština u kojoj je, zahvaljujući podršci i pomoći Vlade Republike Srbije, izgrađen i pušten u rad toplovod. To je toplovod na biomasu, koji svakako smanjuje zagađenje, koji svakako pojeftinjuje cenu plaćanja, ali i, naravno, ono što je značajno za građane, to je da građani imaju gotovo danonoćno tople stanove.Što se tiče ekologije i ovih protesta koji se dešavaju, naravno da ima ljudi koji su zabrinuti za čist vazduh, vodu i zemljište. Upravo sve sam ovo ranije ispričala da bih pokazala ljudima da ova Vlada svakodnevno radi upravo na na čistom vazduhu, na čistom zemljištu, na čistoj vodi. Srbija je zemlja u kojoj svi mi živimo i obaveza je ove vlasti, koja to svakodnevno i radi, da to ostavimo svojim potomcima.Naravno, iza ekoloških pokreta nije u pitanju nikakva ekologija, u pitanju je čist politički protest Dragana Đilasa tajkuna i njegovih uposlenika, takođe tajkuna, koji misle da se vlast može osvojiti osvojiti na ulici. Te velike demokrate izgleda da ne znaju osnovno demokratsko pravo svake civilizovane zemlje, a Srbija jeste i demokratska i civilizovana zemlja, da se vlast dobija na izborima i samo na izborima.Vrhovni sudija svim političkim partijama je narod, koji na izborima olovkom zaokružuje onu politiku za koju smatra da će dovesti do prosperiteta i boljitka, kako njih samih, tako i njihovih porodica i čitavog društva.

Novac mu je na prvom mestu, jer da nije tako ne bi opljačkao državu i narod za 619 miliona evra. On izgleda da ne zna da je Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci Srbija i interes građana na prvom mestu. Takođe, Aleksandru Vučiću, pored Srbije koja je na prvom mestu, vrlo važni su obraz, čast i dostojanstvo. Dragan Đilas, žuti tajkun i pljačkaš narodnih para, ni časti, ni obraza, ni dostojanstva nema.Očekujem da će građani 3. aprila na slobodnim demokratskim izborima glasati za politiku mira, politiku bezbednosti, politiku prosperiteta, politiku novih kolevki i života, politiku koju predvodi Aleksandar Vučić, jer ta politika nema alternative. Zahvaljujem.

i talentovani ljudi mogu da dođu do izražaja i da svoja idejna rešenja do kojih dođu da to zaštite i da na adekvatan način može da se i komercijalizuje.Tako, da zakonsko rešenje, odnosno izmene i dopune Zakona o patentima je nešto što će omogućiti da posebno u segmentu malih patenata može da se ta procedura zaštite tih malih patenata unapredi i da na taj način oni svoje proizvode, intelektualnu svojinu koju imaju zaštite i da mogu da je komercijalizuju.Ono što je jako bitno da napomenemo, a pričamo o tome dosta dugo, to je taj segment digitalizacije, pa upravo ovim zakonskim rešenjima je i predviđeno da se postupak digitalizacije, odnosno kroz zaštitu samih tih patenata sprovodi u elektronskom formatu, kao što to sada imamo kada je u pitanju E-uprava, E-zdravstvo i drugi segmenti našeg našeg društva.Ono što je isto bitno kada govorimo i o Sporazumu koji se potpisuje sa Mongolijom, to je samo još jedan od napora koji se ulažu da dalje unapredimo saradnju sa svim našim prijateljskim zemljama. Ovom prilikom koristim priliku da se zahvalim još jednom Mongoliji što podržava suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.Jako je bitno da kažemo da postoji želja i sa njihove strane da se ta saradnja dve države dalje unapređuje, tako da će kroz ovaj Sporazum biće formirana i posebna grupa koja će raditi dalje na produbljivanju te trgovinske saradnje, ekonomske saradnje, gde ćemo utvrditi koje su to još oblasti u kojima naše dve zemlje mogu da sarađuju i da unapredimo tu saradnju i spoljnu trgovinu. Ono što je za pohvalu jeste da da probijena ta vrednost od jedne milijarde kada je u pitanju robna razmena. Ona treba dalje da se nastavi.Moje uvažene kolege i koleginice su pričale posebno o segmentu gasifikacije koji je bitan za Zlatiborski okrug. Ovo je još jedan dokaz da se radi dalje na ravnomernom razvoju države, jer sam Zlatiborski okrug iako ima taj suficit kada je u pitanju sporno-trgovinska razmena, kada je u pitanju privredna aktivnost, ne znači da se staje sa pomoći i podrškom države, već kroz postupak gasifikacije ćemo nekoliko stvari pokriti. Jedan od segmenata jeste da stvorimo mogućnosti da novi investitori dođu i koriste ovaj energent za potrebe realizacije svojih projekata i proizvoda.Ono što je drugo, a to je u segmentu ekologije i zaštite životne sredine. Upravo nešto što je i prioritet Vlade Republike Srbije, na čemu se intenzivno radi, ma koliko je ova vanparlamentarna opozicija pokušala i trudi da svojim lažima kaže kako ekologija nije prioritet upravo i kroz ovaj Sporazum koji je danas pred nama dokazujemo da i te kako jeste jedan od važnih prioriteta, jer putem procesa gasifikacije stvorićemo uslove i za domaćinstva i za privredu da koriste gas kao jedan energent koji će štititi životnu sredinu umesto onih čvrstih goriva koja su do sada korišćena i koja se negativno uticala na zaštitu životne sredine.Kada smo već kod zaštite životne sredine svedoci smo na žalost da prethodne subote, a i vidimo da se intenzivno pripremaju pripremaju pripadnici ove kukavičke opozicije, koji nisu smeli da izađu na izbore, sada najavljuju kako će izaći, videćemo do kraja šta će uraditi, kako se intenzivno pripremaju da ponovo blokiraju Srbiju i da blokiraju i pristojne i normalne građane Srbije da mogu normalno da funkcionišu i da rade.Nije samo to. Nervoza u njihovim redovima je i te kako velika, jer vidimo svakoga dana da same te proteste, koje inače ne koriste da bi se nešto bavili zaštitom životne sredine, jer u njihovim zahtevima koje iznose nema ni e od ekologije. Ono što je jako bitno da kažemo i na medijskim nastupima koje vidimo sa njihove strane, ne samo da nema ni e od ekologije, već se svako od njih bavi sopstvenim interesima i međusobno se takmiče ko će unutar tih nekoliko kolona u kojima izlaze da dominira.Ono što jedino žele jeste da možda koji procenat više podrške uhvate za sebe i da se takmiče u tome ko ima veći procenat podrške. Oni već uveliko najavljuju kako su eto i pobedili na izborima, kako svako od njih ima tu potrebnu većinu da može da sruši Aleksandra Vučića, ali ono što mene jednostavno zanima u tim njihovim iskazima, ko on njih zapravo ima i koja je to većina koju imaju, jer na kraju kako ja vidim sve će se svesti onih čuvenih Đilasovim 110% i na kraju će sve to biti što oni rade, jedna igračka plačka, zato što će na kraju, 3. aprila građani izaći na izbore, reći svoj stav. Siguran sam da apsolutno neće podržati njih koji se zalažu da ponovo pljačkaju Srbiju, da otimaju od građana ono što njima pripada, da katanče fabrike, da ljude ostavljaju bez egzistencije i mogućnosti za normalnim životom. Sami to možemo da vidimo i po podršci koju imaju.U njihovim stavovima, to sam isto hteo da kažem, da jasno kažu da njih baš briga za ekologiju, pa je tako ovaj čuveni Ćuta, ekolog, a u stvari nikakav ekolog nego čovek koji se naljutio zato što nije mogao da gradi svoju mini hidroelektranu, pa je odjednom postao apsolutni protivnik izgradnje mini hidroelektrana, izjavio. Kaže – grdno se varaš Aleksandre Vučiću ako misliš da će ispunjenjem dva osnovna zahteva protesti biti zaustavljeni. Što nama jasno govori da ovde niti njih interesuju zahtevi koji su dostavljeni, niti njih interesuje borba za ekologiju, njih samo interesuje da svoje privatne inicijative ostvare. Njih samo interesuje da putem ovih protesta pokušaju, kao što sam rekao, da dođu do kog glasa više, da eto, se možda izbore i taj cenzus od tri procenata kako bi došli ovde u parlament i naravno mogli dalje da ne rade ništa.Videli smo u prethodnom sazivu kada su i imali svoje poslanike ovde, da zapravo njih i nije interesovalo da kroz rad parlamenta i plenuma se bore za interese građana Srbije ili barem onih građana koji su glasali za njih. Njima je bilo najbitnije da dođu ovde, da podignu svoju platu, da podignu putne troškove i da onda idu kući da se bave drugim privatnim poslovima. Opet kažem, baš njih briga za građane Srbije.Ono najnovije što smo mogli da vidimo i to je nažalost još jedna od namera koju oni planiraju, a o čemu su kolege pričale, a to je pokušaj da nekakvu obojenu revoluciju sprovedu u Srbiji. Tako je Srđan Milivojević, a to bih voleo i da kamera pokaže, objavio tvit na kome je rekao – Andrej i Danilo pronađeni u šahti ko Gadafi. Vama je jasno, građani Republike Srbije kakve namere stoje iza ovog tvita, čuvenog Srđana lokatora, čoveka koji je u Skupštini uspeo da postane jedino majstor u igranju pasijansa i majstor u tome da piše tvitove i ništa drugo, jer za njega i kada bi se kandidovao za člana Saveta MZ što naravno nije smeo da učini u Kruševcu kada su bili izbori, ne bi dobio nijedan glas, pa čak i od svojih komšija, jer Kruševljani odlično znaju ko je Srđan Milivojević.Iz ovoga možemo odlično da vidimo da jedio što je uradio u ovom periodu, da je možda postao, eto, sada neki stručnjak za obojene revolucije, jer sećamo se još perioda 1999. do 2000. godine kada je celokupnu tu priču za Otpor čiji je bio i vođa u jednom trenutku kako je prošao, odnosno gde je prošao obuke i po čijem nalogu je radio.Tako da ovakvi tvitovi i stavovi su svako za osudu i pristojna i normalna Srbija se gnuša ovakvih izjava, lažnih patriota, lažnih ekologa, lažnih demokrata, ljudi kojima je samo stalo do sopstvenog interesa, do toga da njihov gazda tajkun može ponovo da obrne igricu 619 miliona, da oni možda po koju mrvicu, ako ima gazda ostavi, pokupe, to sigurno neće proći. Sigurno je da neće proći, a opet kažemo, tolike nervoze, jer nisu uspeli te neke ciljeve, verovatno koje su postavili pred njihove nalogodavce i finansijerima da ostvare. Počeli su toliko da se otkrivaju da je to prosto i za same njih neverovatno.Tako da eto, pored Mlađe, kuma koji je u svojoj izjavio izjavio da ovi protesti opet nemaju za cilj nikakvu ekologiju, nego da se sruši Vučić. Imali smo to prilike da čujemo i od Lutovca, stečenog upravnika DS koja naravno opet verovatno greškom izneo prave namere svog najvećeg poverioca njegove stranke, Dragana Đilasa. Evo, imamo sada i Srđana Milivojevića koji je to izneo. Videli smo zapravo i u njihovim međusobnim razgovorima koje oni imaju i kada razgovaraju da opet ne mogu da se usaglase ni oko zahteva koji će se dostaviti i od cele ove priče prave jedan džu-boks lepih želja i nažalost po ko zna koji put pokušavaju samo da izmanipulišu građane.A opet je i zanimljivo, čisto zbog javnosti da se kaže, da kada čujemo i druge opozicione lidere, da se i oni maksimalno trude da celokupnu ovu priču iskoriste za sopstvenu promociju, pa je tako Boško Obradović u nekom njihovom razgovoru pokušao da kaže kako je on idejni tvorac ovakvih protesta, odnosno blokada, gde je on rekao, eto, dok je postojao Savez za Srbiju, on se prvi zalagao za blokiranje ulica, da se na taj način iznerviraju građani Srbije. On je kritikovan, kako kaže, od članova članova tog Saveza, a eto, sad, odjednom, ispade da je to dobra ideja. Sada se i on verovatno pita da li je to možda gazda tajkun ukrao njemu ideju ili on to pokušava da sebe postavi kao idejnog tvorca ovog projekta? Naravno, moje lično mišljenje je da to oni rasprave međusobno na sudu.Dalje imamo i situaciju advokata Gajića iz Narodne stranke koji ne može da prežali to što zbog svog šefa Jeremića nije učestvovao u pregovorima koji su se vodili jer, jelte, on je sebi već pikirao možda poziciju RIK-a pa je tako u tim nekim njihovim razgovorima čovek otvoreno rekao kako, eto, nismo išli da razgovaramo, a da smo razgovarali, dobili bismo još dva mesta u RIK-u. Verovatno je sebe već video tu, pa će sada početi da se ljuti na svog šefa Jeremića zašto Jeremić nije došao da razgovara, nego zbog neke lične sujete je pratio stope gazda Đilasa.Poštovani građani Republike Srbije, vidite da celokupna priča iza ovih protesta koje oni pokušavaju da organizuju sada u subotu i za koje jasno kažu da nemaju niti ekološki karakter, niti imaju za cilj da se nešto poboljša u Srbiji, stoje samo lični interesi gazde i tajkuna, stoje lični interesi svih onih pripadnika bivšeg žutog tajkunskog režima, jer jedino što oni žele jeste da dođu na vlast. Znaju da ne mogu putem podrške građana Republike Srbije, znaju da neće imati verovatno ni dovoljnu podršku da uđu u skupštinske klupe na predstojećim izborima, pa, eto, pokušavaju nekakvim nemirima i anarhijom da da to preko ulice odrade.Ja sam apsolutno siguran da pristojna Srbija i da građani to neće dozvoliti i siguran sam da ćemo 3. aprila na jedan pristojan način sve ove ljude, mrzitelje i lažne patriote, lažne demokrate, poslati u istorijsku prošlost, i to u onu sramnu istorijsku prošlost politike Republike Srbije. Hvala. Hvala gospodine Tomiću.Reč ima narodni poslanik Ivan Ribać. **Ivan Ribać** Hvala, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovani građani Srbije, svi ovi sporazumi o kojima su moje kolege danas iscrpno obrazlagale nastavak su progresivne politike koju vodi ova vlast, tako da ne želim puno da se na njih osvrćem.Ja bih govorio o jednoj temi koja zaokuplja pažnju građana poslednjih par meseci, a za koju mislim da je značajna, kako bih pokušao da ukažem našim dragim građanima na nečasne namere našeg političkog protivnika kojima se služe, ne bi li na nedostojanstven način zaveli jedan deo našeg naroda i okrenuli ga protiv ove državotvorne vlasti. Napraviću jedan mali uvod.Pre nekoliko dana smo bili svedoci da su Albanija i tzv. republika Kosovo potpisali niz sporazuma kojima se postepeno briše granica između jedne suverene države i jedne državolike tvorevine koja sebe naziva republikom, čime se postepeno ostvaruje njihov vekovni cilj - stvaranje velike Albanije, koji je aktuelan još od predvečerja Berlinskog kongresa od 1878. godine i Prizrenske lige.Njima se ne može zameriti, to je jedan ozbiljan narod koji teži ostvarenju svojih vekovnih ciljeva i njima nikada i ništa ne može da stane na put, kako bi se zajedno borili da ih ostvare.Njima

I ne dao bog nekome da pomisli da može da izađe u javnost i kaže, na primer, da je Kosovo nelegalan i na nelegitiman način oteto od Srbije, ili da kažu da je Račak isceniran, ili da osuđuju one koji su u žutoj kući vadili organe našim komšijama, odnosno Srbima i prodavali ih na zapadnom tržištu, o čemu je maestralno pisao Veselin Dželetović u knjizi "Srpsko srce Johanovo".Dok su oni tako složni, naime, videli smo da je i gospodin Edi Rama jasno u intervjuu rekao da u unutrašnjim odnosima ne govori pred strancima, bez obzira o čemu se radi, da li o borbi za dolazak na vlast ili bilo kojim drugim interesima, dotle su pojedini pripadnici srpskog naroda, pre svega oličeni u današnjoj opoziciji ovoj vlasti, zarad dolaska na toliko željenu vlast, spremni da urade apsolutno sve, vodeći se onom Makijavelijevom sentencom "da cilj opravdava sredstvo".Ovde bih malo želeo da analiziram koji je to cilj sadašnje opozicije, kojim se to sredstvima koriste i ko sprovodi ta sredstva.Ne treba biti puno pametan, cilj je jasan.

koji bi zatim nelegalnim putem smenio legalnu i legitimnu vlast, izabranu ogromnom većinom glasova našeg naroda i teže jednom novom 5. oktobru.Mogu da kažem da negde i imam razumevanja za 5. oktobar koji se desio 2000. godine. Srbija je tada bila razorena. Ljudi su bili umorni od ratova, od sankcija, od nemaštine. Decenija muka, strepnji i teškog života je bila iza naših građana i to su bili dovoljni dovoljni razlozi da se uz nedovoljnu političku pismenost tadašnje opozicije desi 5. oktobar. Kažem - nedovoljnu političku pismenost, zato što tako mora da se nazove naivno verovanje međunarodnoj zajednici da će čim se ukloni Slobodan Milošević u Srbiji poteći med i mleko.Ali, poštovani građani, koji je to razlog za tolikom željom da se danas dogodi neki novi 5. oktobar? Rata nema, neće ga ni biti, s obzirom na mudru spoljnu politiku koju vodi naša država,

Sad, u ovom trenutku se gradi 10 auto-puteva.Ova vlast je otvorila 274 fabrike i zaposlila stotine hiljada ljudi. Samo u ovoj kovid godini je privukla preko tri milijarde i sto hiljada evra direktnih stranih investicija, što je više nego zbir svih ulaganja u regionu. Da ne pričamo o novim bolnicama, o ulaganju u sport, kulturu i sve ostalo.Poštovani građani, da li su to sada razlozi zbog čega bi trebao da se desi neki novi 5. oktobar? Naravno da nisu.Idemo dalje, hronološki, čisto da narod uvidi da ovi protesti nemaju apsolutno nikakvu vezu niti sa ekologijom, niti sa ovim, po njima, spornim zakonima, nego željom određenih političkih pigmeja, oprostite što koristim ovako tešku reč, jer, prosto, citirao sam jednog uvaženog profesora sa pravnog fakulteta, ali koju reč naći za nekoga ko otvoreno sve najgore priča za svoju državu i svoj narod, gospodinu Gabrijelu Eskobaru u Americi, ili u bečkom listu „Di prese“, ili oni koji za svoje delovanje dobijaju pozamašnu apanažu iz inostranstva, iz raznih centara moći, da li od Rokfelera, ili Soroša ili bilo kojih drugih, naravno, verujući da će predstavnici Evroparlamenta gumicom obrisati ovu vlast i dovesti njih na istu, kroz neku formu prelazne vlade ili slično, uz neracionalne i zdravom razumu neprihvatljive zahteve, poput osnivanja Ministarstva za izbore, ili autonomnog uređivanja programa RTS-a.Nakon što im je taj plan prilično ambiciozan propao, okrenuli su se drugim alternativama. Prvo su pre petnaestak, sa ove vremenske distance gledajući, vrlo verovatno koordinisanoj akciji sa kolegama iz „Ujedinjene doline SDA“ koji sede sa nama u ovom parlamentu, iskoristili upokojenje kolege Zukorlića koji je mudrom i pomirljivom politikom koju je vodio na teritoriji Raške oblasti doprinosio miru i stabilnosti, odmah potegnuli za zahtevom o donošenju rezolucije o genocidu u Srebrenici.Nedugo zatim, tek nekoliko sati nakon toga, velika aktivistkinja u borbi za pravdu, gospođa Ćorović, onim jeftinim performansom sa naredbom kamermanu - sad kreni da me snimaš, da bi verovatno podigla dramatizaciju, bacila nekoliko jaja na mural Ratku Mladiću koji je u Njegoševoj ulici preko godinu dana, naravno, uz pomoć gospođe Jelene Jaćimović, koja je nosila duksericu na kojoj se vidi da je obožavalac neke verske sekte koja se zove „Satanin uzburkale su se strasti. Umalo je došlo do nekih neželjenih situacija, koje je naša policija, braneći mir, braneći red i bezbednost svih naših građana, uspela da spreči, a kojoj je odmah nakon toga spočitavano da brani mural Ratka Mladića, a ne naš narod.Odmah narod.Odmah nakon toga, nakon nekoliko dana kreće priča o „Rio Tintu“, kompaniji koja je u Srbiju došla za vreme pokojnog premijera Zorana Đinđića i koja je sa svim prethodnim vladama potpisala preko devet sporazuma, od kojih je najznačajniji onaj od 1. gde je dozvola da kopaju bušotine velikih prečnika ili kako se već zovu.Kada je i to obrazloženo i objašnjeno, kada je rečeno da će narod odlučivati o „Rio Tintu“ na referendumu, da se čeka studija o uticaju na životnu sredinu, kada su pušteni video snimci i intervjui gospodina Đilasa i svih onih drugih koji su slavodobitno pričali o „Rio Tintu“ kao zlatnoj koki Srbije, kako će Srbija ovim poslom iskoračiti u budućnost itd, malo su se i oko toga stišale strasti, ali ne lezi vraže, samo na kratko.Odmah zatim kreću mitinzi oko metroa. Zamislite, poštovani građani, ono što su pedeset godina snovi svih vlasti, a koje smo mi uspeli da realizujemo, za njih su sada košmari ili ih bar tako predstavljaju našim građanima.Zar treba da se vozimo u stočnim zapregama samo da biste vi došli na vlast, poštovana gospodo? Od tog posla nema ništa. Srbija se užurbanim korakom modernizuje i to će nastaviti, uprkos njihovoj želji da nas vrate u srednji vek.Nedugo nakon toga, problemi su postali Zakon o referendumu i Zakon o narodnoj inicijativi, kao i Zakon o eksproprijaciji, iako je to jasno i deklarativno rečeno da apsolutno nikakve veze nema niti sa preambulom o statusu Kosova, niti sa „Rio Tintom“, niti bilo čim drugim što se plasira našem narodu kako bi on imao određenu bojazan i strah.Iako je objašnjeno da je i Zakon o referendumu i Zakon o narodnoj inicijativi u skladu sa svim pravnim normama, kako autonomnim, tako i međunarodnim, kao i Zakon o eksproprijaciji, koji, naravno, ukoliko ima nedostataka, sasvim legalno i legitimno može da se izmeni, dopuni, promeni, uostalom, ništa nije sporno oko toga, sada se pod vođstvom nekih opskurnih političkih figura, jer koliko god se oni trudili da govore javnosti kako oni nisu zainteresovani za politiku, jesu, poštovani građani, njih interesuje isključivo vlast. Oni organizuju jedan deo našeg naroda kako bi, kršeći Ustav i zakone, blokirajući saobraćajnice, doveli doveli do vlasti njihove organizatore, koji se sad, tobože, bore za zdravlje i vazduh ili vodu, što je sad u poslednje vreme, kako kažu naši mladi, in.Naime, u nedostatku neke političke ideologije, u nedostatku programa, u nedostatku planova, tendencija je na svetskom nivou da se odjednom pojedini i opskurni politički akteri integrišu oko jednog zajedničkog imenitelja, a to je borba za životnu sredinu, optužujući sve druge da sa gnušanjem preziru životnu sredinu u kojoj žive i kako bi najsrećniji bili kada bi njihov narod i oni sa njim, kako to kaže i Jesenjin u svojoj pesmi, pocrkali u smogu i gari. Zbog toga su sada svi oni zajedno odjednom zabrinuti.Da imaju, poštovani građani, ove dve brošure, nikad se oni ne bi pozivali na zdrav vazduh, nikad se oni ne bi pozivali na ekologiju, ni na vodu, ni na borbu za prirodu, za čiju zaštitu je ova vlast uložila i uradila više nego brojne druge pre nje zajedno.Sad možete da proverite kvalitet vazduha u Boru, a pogledajte kakav je bio za vreme njihove vlasti.Pogledajte koliko smo uklonili deponija, koliko smo očistili rečnih tokova, koliko smo napravili fabrika za preradu otpadnih voda i slično.Šta piše, poštovani građani, u ovim brošurama?

ukoliko dobijemo poverenje građana na sledećim izborima, a koji su sadržani u 10 tačaka koje se odnose na stalno jačanje ukupne društvene stabilnosti Srbije, na samostalnost naše zemlje u donošenju strateških odluka, politike izgradnje prijateljstva sa svima, jačanja ekonomije, demografski oporavak zemlje, kao i očuvanje srpske kulture, tradicije, jezika i svega drugog.Naravno, to da li ćemo ostvariti sve ove obećane planove apsolutno nije upitno, jer smo sve do sad obećano ostvarili, ma koliko to izgledalo neverovatno, poput „Beograda na vodi“ ili poput metroa, koji je sada počeo da se gradi.Rekao gradi.Rekao sam šta im je cilj, a cilj je dolazak na vlast, nikakvi ekološki pokreti, nikakav zdrav vazduh, nego samo suštinska, brutalna, bez ikakvog morala uvijena vlast, koja bi služila za zadovoljenje ličnih strasti strasti i apetita, kao i za pomoć određenim faktorima u inostranstvu, što bližem, to i daljem, kojima jaka i suverena Srbija smeta, ne zbog nekih ličnih animoziteta ili odnosa, već zbog jasno definisanih geostrateških i geopolitičkih interesa njihovih političkih elita.Sada bih rekao nešto o sredstvima koja koriste, a koja bi opravdala taj makijavelistički pristup. Rekao bih da su ona nehumana, nepristojna i politički i svakako drugačije nekorektna, a to su poziv na linč, poziv na određene kristalne noći, na lustraciju, psovanje majke predsedniku Republike u sred emisije od strane gospodina Vidojkovića, koji je jedan od kolovođa ovog protesta, a koga je odmah potrčala da odbrani gospođa Vodinelić i sa neskrivenim simpatijama je rekla da on psuje jako koloritno i gustiozno. Zatim, sredstva su im prebijanje i vađenje oka vozačima bagera, bagera, koga je nedugo nakon toga gospođa Marinika Tepić odmah prigrlila, od strane nekog huligana, i rekla kako sad treba da mu se da neka ulica, neki orden ili ne znam šta, zato što je nedužnog čoveka životno ugrozio. Zatim, pozivanje na mokrenje po grobovima od strane gospodina Trifunovića ili pretnje policiji od strane gospodina Dragana Đilasa u stilu – znaš ti ko sam ja i znaš ti šta će se desiti kada ja dođem na vlast, a sve sa ciljem zametanja otrovnog semena mržnje i zla između istog naroda, između braće, prijatelja i kumova, istog onog kojeg su nam zametnuli za vreme Drugog svetskog rata i kada su nas podelili na četnike i partizane, od čega se još nismo oporavili.Sad treba da kažem par reči o ovim akterima koji žele da nas posvađaju između sebe, a to su ni manje, ni više nego gospodin sa nadimkom Ćuta, koji je podnosio zahtev za dobijanje dozvole za izgradnju hidroelektrane, pa kada nije dobio, postao je najednom jedan bitan ekološki komandos koji, bez želje da ga uvredim, onako deluje prilično duhovito i smešno kad mu vidim ono namršteno i polupreteći izraz lica.Zatim, ovaj gospodin Manojlović iz inicijative „Kreni, promeni“, koji je sponzorisan od strane konkurentske firme „Rio Tintu“, koja se zove „BHP Limitid“ i koji je u emisiji „Utisak nedelje“ javno rekao da je na direktnoj liniji sa jednim univerzitetom u SAD, od kojih dobija jasne instrukcije za rušenje ove vlasti.Da pomenem i udarnu pesnicu Stranke slobode i pravde, gospodina Brajana Brkovića, koji je sin i unuk dva najveća srbomrsca u Crnoj Gori, a to su Balša i Jevrem Brković, koji su se gnušali u prethodnim decenijama svega srpskoga i na svaki način se trudili da u Crnoj Gori satru sve što se srpskim imenom zove, a za koga je potvrđeno, bar po izjavama svedoka, da je davao po 100 evra svakome ko dođe iz Novog Sada u Beograd na proteste.Da ne pominjem „Multikom“ opoziciju. Naravno, ovo ne govorim u pežorativnom kontekstu, jer lično stvarno nemam ništa protiv nikoga, ali imam protiv njihove politike koju vode, a za koju mislim da je trasiran put ka destabilizaciji, ponižavanju, slabljenju i, na koncu, izdaji naše zemlje i njenih nacionalnih i vitalnih interesa. Tako da, ne govorim o „Multikom“ opoziciji da bih uvredio nekoga iz opozicije, jer prosto, ta je činjenica da je pola pola članova opozicije zaposleno u „Multikom grupi“, a druga polovina prima određene donacije, pozajmice koje ne vraća, tako da je to donekle isto.Naposletku, poštovani građani, za ostvarenje malopre pobrojanih ciljeva bore se i oni koji su za jednu od najmudrijih srpskih glava, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, nakon njegovog apela na smirivanje tenzija, na bratsku ljubav i slogu, nakon onog istog apela, koji je predsednik Vučić rekao na jubileju stranke pre nekoliko dana u Areni, da mi moramo da čuvamo poštujemo i volimo i one koji su podlegli lažima ove grupice politikanata, na njih su prosuli salve najgnusnijih uvreda, bezbožnički, bez ikakvog stila, bez ikakvog takta i morala i posle te činjenice sve je dalje neumesno i bezrazložno komentarisati.Da zaključim, kako reče Makijaveli, a oni usvojiše odmah - cilj opravdava sredstvo. Njima je cilj vlast. Oni koji ostvaruju cilj su pravnim presudama osuđeni klevetnici, biznismeni u pokušaju, sponzorisani od stranog faktora, domaće i strane interesne grupe. Sredstvo im je mržnja, krv, revanšizam, nesloga, slabljenje Srbije i davanje u ruke onih koji bi mogli da je gnječe kao plastelin, praveći od nje figurice sa kojima bi mogli da se igraju kako oni žele.Međutim, poštovana gospodo, od tog posla nema ništa. Naš narod zna da su na njegovom čelu ljudi koji vole svoju zemlju, njen narod, planine, reke i jezera, da su na čelu ove države ljudi koji se svom snagom, svom mudrošću koju imaju bore za bolji život naših građana i očuvanje naše delikatne i nimalo jednostavne pozicije na svetskoj političkoj sceni. Ovim putem im poručujem da samo nastave da uništavaju svoju zemlju i svoj narod njihovim iz nedelje u nedelju različitim zahtevima. Prvo im je smetao mural, pa „Rio Tinto“, pa metro, pa sad zakoni, verovatno će im sledeći mesec smetati zašto pada sneg u decembru.Dok oni to rade, mi ćemo raditi i graditi i gledati kako ih naš mudri narod gumicom briše sa političke mape Srbije nakon sledećih izbora, jer se narod

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću o sporazumima koji su nam na dnevnom redu, našim odnosima sa Mongolijom, o garanciji za kredit Srbijagasu i gasifikaciji, obezbeđivanju energetske stabilnosti naše zemlje, ali kao neko ko je poslanik SNS želim da komentarišem danas nešto što predstavlja definitivno jednu vrstu kancera ovog društva, ljude koji imaju i plediraju da se bave politikom, čak i da u jednom trenutku osvoje vlast, a koji predstavljaju ono što je definitivno najprljavije, najodvratnije u ovom društvu i od ovog društva pokušavaju, posle ovoliko godina reformi, truda, rada predsednika Aleksandra Vučića, naše stranke, naprave jednu kloaku, naprave jednu mutnu mutnu baru i vrate nas u period od 2000. do 2012. godine kada su sa velikim zadovoljstvom ekonomski, politički i vitalno uspeli da za samo 12 godina unište ovu zemlju.Da bih objasnio šta je tema mog govora danas, podsetiću vas na 20. oktobar 2020. godine. Na taj dan je konvoj

krenuli su, izašli na autoput, avioni, dakle francuska avijacija u okviru NATO-a je bombardovala taj konvoj, uništila vozila i ljudi koji su bili u tim vozilima, dakle lično obezbeđenje Muamera el Gadafija, su istrčali, oni koji su preživeli iz kola. Za to vreme je druga strana u tom sukobu došla, čerečila, uhvatila Muamera el Gadafija, koji je bio legitimni šef te države, čerečila ga, silovala ga i na kraju ga ubila.Svi

i koja je bila jedna od ključnih zemalja i najbogatijih zemalja na afričkom kontinentu. Ne ulazeći u to kakvo je bilo državno uređenje, ne ulazeći u apsolutno bilo koje političke, ekonomske i druge kapacitete te zemlje, želim da napravim paralelu sa onim što se danas, na današnji dan u 2021. godini, u 21. veku dešava na političkoj sceni Republike Srbije.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedniče, pogledajte izjavu, pogledajte tvit člana tog sramnog Đilasovog saveza, te sramne oligarske korporacije, a koji kaže – Andrej, Danilo pronađeni u šahtu kao Gadafi. Pogledajte, to ceo svet, to cela Srbija mora i treba da vidi. To su borci za ljudska prava. To su borci za slobodu. To su borci za ekologiju i zaštitu životne sredine. To su ljudi koji pokušavaju da predvode one koji žele da ova zemlja stane, koji žele da saobraćajnice u Srbiji stanu, da fabrike stanu i da očigledno Srbije nema ili nestane, da im je to zajednički cilj.Kako možete da okvalifikujete nekoga ko želi i ko izjavi na današnji dan da brat i sin predsednika Republike treba da završe kao čovek koji je završio u najgorim i najstrašnijim mukama, ma šta da je on radio. To više nije legitimizacija i njihov poziv, otvoreni poziv na ukrajinski scenariji, koji su oni priželjkivali i, nažalost, još uvek priželjkuju ovde ovde u Srbiji. Ovo je poziv i ovaj čovek, pošto često nosi megafon, gospodine Martinoviću, a svi znamo da je megafon Dragana Đilasa, da je megafon onih drugih koji neće ovo javno da kažu, ali isturaju njega da kažu ono što misle. Ta bojkotaška opozicija, ti oligarsi koji žele da preuzmu budžet Republike Srbije, koji žele ponovo da uništavaju ovu zemlju, to je njihova politika, bi da se sin i brat predsednika Republike nađu u toj situaciji i završe kao čovek koji je najbrutalnije i na najdivljačkiji način završio u Libiji pre devet godina i koji,

vrlo dobrim zdravstvenim, obrazovnim sistemom u kojem su svi imali tri obroka dnevno, u kojem su svi mogli da se školuju besplatno i u kojem su svi mogli da žive od svog rada.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, evo sa kakvim ljudima mi imamo posla i koliko god da je odvratno ovo što sam sada rekao i citirao danas, možda nije ni loše da narod Srbije još jednom vidi ko hoće da dođe na vlast, ko hoće da eliminiše Aleksandra Vučića i ko hoće da Srbija stane. Nikako drugačije ne mogu da protumačim tu činjenicu da u 21. veku, kada govorimo o slobodnom protoku roba, ljudi i kapitala, kada govorimo o EU kao jednoj vrsti našeg imperativa, mogućnosti da više zarađujemo, da imamo bolja socijalna, pa na kraju krajeva, ekološka i sva druga prava, prava po pitanju obrazovanja i dostizanje jednog visokog nivoa standarda u svim oblastima društvenog života, mi danas u Srbiji imamo situaciju da imamo 7,5% rasta rasta BDP, da danas u Srbiji svako može da se zaposli, da svako može časno i dostojanstveno da živi od svog rada i, sa druge strane, ljude koji upravo prizivaju ovaj libijski scenario, koji blokiraju žilu kucavicu rasta i razvoja naše zemlje – autoputeve, železnice i sve ono što predstavlja personifikaciju razvoja i svega onoga što su Aleksandar Vučić i naša stranka sa ponosom uradili u prethodnih sedam godina: mreža autoputeva, mreža železnica, mogućnosti za nove fabrike, mogućnosti za nove investicije, mogućnosti za život, mogućnosti za to da nas bude više, da ova zemlja bude snažnija, da bude bolja, da ima bolju odbrambenu moć.Možda je dobro što se ovo danas desilo i što građani Srbije mogu da vide ko želi da na jedan agresivan i napadački način, kroz izazivanje nekog krvoprolića, incidenata dođe ovde na vlast. Ne zanimaju njih ni parlamentarni, ni predsednički izbori, ni izbori u gradu Beogradu. Naravno oni su svesni da Aleksandra Vučića ne mogu da pobede na slobodnim i demokratskim izborima. Oni su svesni da građani Srbije žele samo ono što im pripada, žele posao, žele radna mesta za svoju decu, za svoje unuke, žele socijalnu pravdu, uvaženi predsedniče, žele da svi imaju, jel tako, jednake šanse i mogućnosti da se zaposle, da započnu sopstvene poslove, da razvijamo preduzetništvo u ovoj zemlji, da razvijamo našu tržišnu ekonomiju i da u punom kapacitetu iskoristimo sve resurse koje ova zemlja ima.Baš ima.Baš u vreme kada je Aleksandar Vučić upregnuo sve svoje kapacitete i kapacitete ove zemlje koje ima da to maksimalno iskoristimo, kada postajemo šampioni u mnogim oblastima društvenog života, dolazi do formiranja te jedne tzv. transverzale između stranih centara moći, oligarha, ljudi koji su se ovde napljačkali i učestvovali u pljačkaškim privatizacijama u periodu od 2000. godine do 2012. godine i nekih ljudi kvazi političara koji bi valjda ponovo da nas neko bombarduje i ponovo da vide nas ovde odavde kako valjda bombardovani bežimo, kao što je to radio ovaj mučenik Gadafi pre devet godina u svom rodnom gradu.Da li je to njihova politika? Da li je to njihova platforma, gospodine Dačiću? Da li je neko od njih pomenuo prethodnih nekoliko meseci

premijera Velike Britanije, generala Fiča koji će biti zadužen za Zapadni Balkan? Zamislite, Velika Britanija imenuje generala koji je do prošle godine bio šef Vojnog komiteta NATO-a i dugo godina bio šef, načelnik generalštaba vojske Ujedinjenog Kraljevstva. Da li su pomenuli u proteklih nekoliko meseci visokog predstavnika u BiH? Da li su pomenuli Republiku Srpsku? Da li su pomenuli bilo šta čime bi doprineli da Srbija odbrani svoje vitalne nacionalne interese? Da li su pomogli na neki način ovoj državi?Mislim da mi svakodnevno treba da govorimo o tome i mislim da smo potpuno u pravu što svakodnevno raskrinkavamo ono što oni rade. Moje uvažene kolege su u prethodnim govorima jasno definisale i jasno govorile o tome šta su njihovi ciljevi i ko su njihovi pomagači, ko su njihovi saveznici. Njihovi saveznici nisu prijatelji Srbije.Njihovi saveznici su dole u privremenim institucijama u Prištini koji upadaju u kuće Srba na severu Kosova sa dugim cevima. Njihovi saveznici su u SAD, oni koji pišu pisma američkom predsedniku i dopise i žale se na „Telekom“ i na Televiziju „Pink“ kao da su ikada čuli i znaju oni tamo iz Njujorka i šta je „Pink“ i šta je „Telekom“ i šta se apsolutno dešava ovde u Republici Srbiji.Ovo jeste poziv na sve one koji su patriotski orjentisani na sve one ljude koji žele da kao predsednik Vučić i on je to definisao u 10 tačaka naše stranke za budućnost i vizije naše stranke za budućnost da vodimo nezavisnu politiku, ali da gradimo kulturu dijaloga, ali da gradimo kulturu dijaloga sa onima koji misle dobro ovoj zemlji, koji žele da štite i koji žele da kada nešto dobro uradimo kao stranka koja je na vlasti da kažu – da, ovo je dobro, ovo jeste nacionalni interes, a ne da na svaki način pokušavaju da sruše onu stranku i onog čoveka koji predstavlja personifikaciju uspeha i nezavisnosti ove države.Naravno mi ćemo se kao SNS, kao većina u ovom parlamentu i naša poslanička grupa boriti i dalje isto ovako snažno kao i prethodnih godina da podržimo našeg predsednika, da podržimo našu političku platformu koja za cilj ima jačanje naše zemlje, jačanje budućnosti naše dece i sve ono što smo obećavali i ispunjavali tokom ovih sedam godina, koliko smo na vlasti. Hvala.

predsedniče Narodne skupštine, uvažena ministarko, gospođo Kisić Tepavčević, uvaženi predstavnici ministarstava, kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, Srbija je demokratska država i jedan od mojih kolega na početku današnjih izlaganja je rekao da kod nas vlada društvo jednakih šansi. Vlada društvo jednakih šansi i to tako treba da bude, ali bih voleo da mi budemo i društvo jednakih šansi i da budemo i demokratska država kada je u pitanju zaštita ljudskih prava i osnovnih prava svih porodica koje žive na teritoriji Srbije.Zašto ovo govorim? Danas još jedan sraman, a za mene najbolesniji i najgori napad u poslednje vreme koji je upućen na članove porodice predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića. Ovaj tvit predsednika Izvršnog odbora DS Srđana Milivojevića, meni je žao što moram da ga ponovim, a to su već istakle i moje kolege Zoran Tomić i prof. dr Vladimir Marinković, Srđan Milivojević je napisao – Andrej i Danilo pronađeni u šahtu ko Gadafi. Normalni čovek, normalni čovek nikada ovako nešto ne bi ni pomislio a kamoli napisao, a kamoli stavio na društvene mreže i to javno komentarisao i hvalio se time ako se bavi ozbiljno politikom.Ovo je najblaže rečeno monstruozno, umobolno i bolesno. Nemam reči na koji način ovo da osudim, ali zato očekujem da nadležne državne institucije u slučaju ovih poslednjih sramnih pretnji koje su upućene bratu predsednika Republike i starijem sinu predsednika Republike da će i Srđan Milivojević i svi ovi koji šeruju sraman tvit objavljen na Tviter nalogu Srđana Milivojevića da će da odgovaraju u skladu sa zakonom.Da li je Srbija društvo jednakih šansi da može ko god poželi na najgori mogući način da preti članovima porodice predsednika Republike? da preti članovima porodice predsednika Republike? Ako bi se neko usudio iz vladajuće koalicije da uputi neku kritiku ili da nazove nekoga iz opozicije koji preti i da mu kaže da je bitanga ili ološ, bio bi osuđen i javno i Kodeks poslanika i u javnosti od strane nevladinih organizacija i raznih poverenika. Kada neko želi smrt najbližim članovima porodice predsednika Republike Srbije i želi da završe brutalno ubijeni kao Gadafi to neme reakciju. Ima reakcija mojih kolega narodnih poslanika i pojedinih državnih funkcionera, ali baš da vidimo kako će reagovati većina medija i nadležne institucije i ovi razni borci za ljudska prava.Čak i poslanik Evropskog parlamenta Viola fon Kramon koja je poznata po antisrpskom delovanju je kada je napisala sraman tvit posle sastanka sa vladikom Grigorijem, a čudi me što se baš sastala sa njim jer znamo i mišljenje vladike Gligorija i o predsedniku Aleksandru Vučiću i o jačanju Srbije, ali da ga sada ovde ne reklamiram, čak je i Viola fon Kramon obrisala svoj sraman tvit, svoj sraman antisrpski tvit da nema SPC.Ali, zato Srđan Milivojević i njegovi saborci i pristalice Đilasove politike, ne samo da nisu još uvek obrisali ovaj tvit, nego se oni ponose ovim tvitom. Oni se ponose pozivanjem na ubistvo predsednikovog brata i sina. Ja očekujem reakcije Međunarodne zajednice. Aman, ljudi ovo saopštavaju oni koji se bave politikom, oni koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine, oni koji zajedno sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Marinikom Tepić i Šolakom pretenduju da se ponovo vrate na vlast. Mi ovde imamo histeriju dela opozicije okupljene oko Dragana Đilasa, oni koriste sva moguća sredstva i da ugroze bezbednost porodice predsednika Republike i da ugroze bezbednost predsednika Republike i da ugroze bezbednost većine građana.Pa, pogledajte šta su u subotu napravili lažni ekolozi? Predsednik je rekao da je bilo 31.000 građana ukupno na svim protestima, od toga, čini mi se u Beogradu oko 8.000, oko 4.150 na deonici autoputa kod Gazele i Sava Centra. Verovatno se veći broj građana tu se našao slučajno, kojima još nije jasno koje su zaista namere lažnih ekologa i Đilasa i verovatno je tu deo građana izmanipulisan, ali način na koji su se ponašali njihovi saborci, a videli smo, tu su se pojavili advokat Božo Prelević i Đilas i onaj Bulatović i oni razni i po raznim nadimcima i Marinika Tepić, oni nisu dozvoljavali, a vi ste gospođo ministarka i profesor Medicinskog fakulteta i ugledni medicinski radnik, nisu dozvoljavali kolima hitne pomoći da prođu.Hoćete prođu.Hoćete da vam saopštavam podatke koliko pacijenata za vreme blokade u subotu nije stiglo do bolnice, koliko je života građana ugroženo, koliko trudnica nije stiglo na lekarski pregled, koliko penzionera nije stiglo do hitne pomoći i Urgentnog centra, koliko dece sa svojim roditeljima nije stiglo do svojih kuća, nego su se smrzavali satima dok nisu stigli. Zašto? Zato što ovi protestanti ne dozvoljavaju, pokazuju silu. Njih je kod Sava Centra bilo sve ukupno i to sa okupljenim građanima i prolaznicima 4.150, a nedelju dana ranije nas iz SNS je bilo u i oko je bilo u i oko Arene, oko 55.000.Dakle, manjina manjine hoće da maltretira Srbiju. Manjina manjine maltretira Srbiju. Manjina manjine hoće da blokiraju autoputeve, da blokira Srbiju, hoće da blokira privrede, a njihovi politički čelnici hoće da ubijaju, hoće krv na ulicama. E, pa neće moći. A zašto? Zato što se uzdam u državne institucije, uzdam se uz narodnu volju 3. aprila, narod će reći svoje na izborima.Ja sam ubeđen da će narod kazniti ovu ubilačku i sramnu politiku Dragana Đilasa, Milivojevića i njihovih pristalica.

uništavali su sve moguće. Doveli su sudbinu Kosova i Metohije u pitanju. Povezali su se albanskim lobistima, ne samo da smo imali povlačenja priznanja Kosova i Metohije, nego za vreme žute vlasti imali smo na godišnjem nivou, na desetine novih priznanja nepostojeće države Kosovo, nelegalne, lažne, države Kosovo.Sada su se uznemirili. Zašto? Srbija nikada jača u svojoj istoriji, nikad bolja spoljna politika u novijoj istoriji. Što se tiče drugih grana, privrede, zdravstva, ekonomije, saobraćaja i infrastrukture, građevine, ozbiljni rezultati. To smeta. Kome to smeta? To smeta ovim lopovima u Srbiji, ovim tajkunima koji bi želeli ponovo da se vrate na vlast, da otimaju milione od građana Srbije. To smeta albanskim lobistima. To smeta regionalnim centrima moći. To smeta pojedinim stranim obaveštajnim službama, jer svi oni zajedno imaju jedan interes, to je slaba Srbija.

zima je, hladno je, njihove pristalice politike su toliko lenje da ja i ne verujem da će se oni i okupljati u nekom većem broju u toku zime. Malo će oni napraviti tenziju u martu mesecu, pokušaće opet neke ludačke da prave demonstracije i napade, a biće iz svojih udobnih fotelja i svojih kancelarija „Multikom“ i drugih firmi, biće hrabri ovi tastatura mafijaši, biće hrabri preko ovih Tviter naloga, Instagrama i Fejsbuka.Pa, oni svaki dan upute neku pretnju. Pa, meni su danas na Instagram profilu, ali ja sam najmanje bitan u toj priči, ali su čak i meni uputili pretnje Uglješa lezi u kadu, uključi fen ili toster i ubi se, umri. Eto, to su saborci Dragana Đilasa i te komentare čitaju članovi naših porodica, ali to je smešno koliko nas napadaju iz SNS, koliko napadaju predsednika. Nekoliko hiljada puta više napadaju predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, nego sve nas zajedno iz vladajuće koalicije.Ja se samo divim našem predsedniku, ne zato što je on šef države i naše stranke, nego što ima snage da iz dana u dan se bori da Srbija bude još jača, još snažnija, a svaki dan ga brutalno vređaju i napadaju članove njegove porodice, uz slabu ili bez reakcije nadležnih državnih institucija i Međunarodne zajednice, a mi ovde se borimo. Mi se ovde borimo zato što treba da se borimo, ne zato što smo plaćeni da se borimo u parlamentu, nego zato što osećamo da treba da se borimo, jer osećamo Srbiju ko svoju otadžbinu, jer ona to i jeste.Našu Srbiju treba voleti, našu Srbiju treba jačati, zakone i sporazume treba donositi i treba Srbija iz meseca u mesec da bude jača. Dakle, ne treba Srbiju blokirati, što radi deo opozicije. Srbiju ne treba uništavati kao što su radili Đilas i saborci do 2012. godine. Srbiju treba svuda hvaliti i boriti se protiv raznih albanskih, tajkunskih i drugih lobija. Našu državu trebamo jačati, nemamo druge, a to smeta. Kome smeta? Protivnicima i Aleksandra Vučića, protivnicima iz SNS i naše vladajuće koalicije, protivnicima Srbije, protivnicima većine naroda građana Srbije bez obzira kojoj veri i naciji pripadali i kojeg političkog opredeljenja bili.Prema bili.Prema tome, ja se uzdam u naš narod, da će naš narod da shvati ko su oni, a ko smo mi. Nema podela na dve Srbije, jedna je Srbija, a većinska Srbija je za ono što je normalno, a normalno je da jačamo Srbiju zbog budućnosti naše dece, a ova manjina manjine i njihovi lideri će i dalje nastavljati da maltretiraju većinu naroda sa ovakvim bolesnim pretnjama i umobolnima i monstruoznim aktivnostima.Ali sreća, tu je narod da uvek prepozna istinu, a na nama narodnim poslanicima, narodnim tribunima je uvek da ukažemo na ono što je dobro i ono što je loše. Ono što je loše su ove sramne pretnje, a ono što je dobro je sve ono što radi Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić. Živela Srbija.

sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću nastaviti u duhu onoga što je govorio moj uvaženi kolega dragi prijatelj Uglješa Mrdić, a vezano je pre svega za razvoj Srbije i svega onoga što se dešava negativno po građane Republike Srbije, a dolazi iz tajkunsko mafijaškog klana koji želi da preuzme vlast na prostoru Republike Srbije i da vrati Srbiju tamo gde joj nije mesto. Da vrati u 2000. godinu u vreme propadanja, u vreme sukoba i svega onoga što donosi kvalitet života našim građanima.Puna podrška kolegi Uglješi i svim naprednjacima koji na dnevnom nivou dobijaju pretnje, a naravno najveća podrška našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je duži niz godina na meti kako onih koji žive u Srbiji koji su manjinska Srbija, ali i onih ljudi koji su van Srbije i koji žele da promene sadašnje stanje na prostoru naše zemlje.Danas imamo tri vrlo važna sporazuma, tri vrlo važna zakona i oni se pre svega odnose na bolji kvalitet života građana Republike Srbije, na ekonomski razvoj, na dalje povezivanje Republike Srbije sa svetom, ali i za novu izgradnju gasifikacije na prostoru naše zemlje.Što se tiče Sporazuma Srbije i Mongolije, želim pre svega ga kažem da se radi o sporazumu sa jednom zemljom koja je prijateljska, koja ima tri miliona stanovnika, koja nije priznala KiM kao lažnu državu, koja iz godine u godinu ekonomski se razvija, ali odnosi između dve zemlje jesu dobri, ali mogu da budu mnogo bolji i ovaj sporazum treba pre svega da potvrdi jačanje tih ekonomskih veza između dve zemlje, između dva naroda.U prethodnom periodu mi smo sa Republikom Mongolijom potpisali više sporazuma, a to su uglavnom sporazumi vezani za kulturno-naučnu saradnju, za podršku u oblasti ekonomije itd, a 2013. godine smo ukinuli vize između dve zemlje.Ono što je dobro jeste činjenica da se formira jedna posebna komisija koja će pratiti ekonomsku saradnju između dve zemlje i dati jedan poseban doprinos da se ona poveća na jedan veći nivo.U prošloj godini mi smo izvezli oko 370.000 evra vrednosti robe na prostor Mongolije, a uvoz je bio simboličnih 2.000 evra. Kroz ovaj sporazum imamo jedan poseban osnov da razvijemo ekonomsku saradnju, a danas je Srbija jača, danas Srbija ima više hrane, danas Srbija ima više industrijskih proizvoda i svakako da će to doneti određene benefite kako za građane Republike Srbije, tako i za našu privredu.Što se tiče Predloga zakona o patentima želim pre svega da istaknem da se ova izmena odnosi na usklađivanje postojećeg zakona sa zakonom zakonom i pravnom regulativom EU, ali i da se otklone određene anomalije, nedostaci koji su u sadašnjem zakonu i pre svega ima za cilj da se podstakne industrija lekova na prostoru naše zemlje, da se proširi spisak onih proizvoda koji mogu biti predstavljeni kao patenti i da se sama papirologija oko izdavanja sertifikata oko patenta na jedan poseban način klasifikuje i da oni koji podnose patente mogu da to dobiju sada i u elektronskoj formi.Ono što sam, čitajući materijal, uspeo da primetim od 2010. godine, nažalost smanjuje se broj patenata na prostoru naše zemlje, kako domaćih, tako i stranih i verujem da ovi predlozi koji su dati u novom Zakonu o patentima će dodatno doprineti da se ova oblast uredi na jedan poseban i kvalitetniji način.Ono na šta posebno stavljam akcenat to jeste ugovor o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda na prostoru Republike Srbije ako išta ova Skupština će biti po čemu prepoznata jeste činjenica da smo doneli najveći broj zakona u dve oblasti.Prva oblast se odnosi na borbu protiv pandemije, gde smo gradili bolnice, gde smo finansijski pomagali građane i privredu, da ovaj period pandemije na što bezbolniji način prevaziđemo, a drugi set zakona se odnosio na izgradnju infrastrukture. U Srbiji se danas grade autoputevi, železnice, danas se u Srbiji grade gasovodi.Zašto su važni gasovodi? Prema podacima koje smo imali prilike pre par meseci da ovde diskutujemo, a vezano je za potrošnju energije, a koje je dala Agencija za energiju, u 2020. godini povećana je potrošnja električne energije za 2,8% na prostoru Republike Srbije. Potrošnja gasa je povećana za 6,7%. Samo u domaćinstvima blizu 20% je povećana potrošnja prirodnog gasa. Prema strategiji do 2025. godine će se povećati i potrošnja električne energije što dovoljno govori da moramo obnavljati naše izvore, da moramo obnavljati naše elektrane i da moramo na jedan poseban način da se bavimo sektorom energije, jer upotreba prirodnog gasa zaista dolazi sve više do značaja.To je važno iz razloga što ćemo gas koristiti kao ekonomski povoljnije gorivo i ekološki prihvatljivije.Mi smo ovde u Skupštini Srbije usvojili više dokumenata gde smo pomogli, da kažem, na izvestan način gasifikaciju Republike Srbije. Mi smo podržali gasifikaciju Borskog i Zaječarskog okruga, vrednost projekta je 66 miliona evra, projekat koji obuhvata oblast više od 200 hiljada stanovnika. Zatim, podržali smo razvojni gasovod Leskovac-Vranje, projekat 28 miliona evra. Zatim, gasifikaciju Kolubarskog okruga, zatim proširenje gasovoda na relaciji Beograd-Valjevo-Loznica, projekat 75 miliona evra. Zatim, izgradnja gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-bugarska granica.Sve su to projekti koji na direktan način povoljno utiču na privredi razvoj Republike Srbije. Ja ću da vas podsetim da je u martu 2021. godine naša proizvodnja u industriji 6,1% veća nego na period 2020. godine što dovoljno govori da Republika Srbija i u vreme pandemije ima rast industrijske proizvodnje.Predloženi sporazum vezano za gasifikaciju Zlatiborskog okruga iznosi nešto oko 40 miliona evra i vrlo je važno da i Zlatiborski okrug dobije gas, se privreda dodatno osnaži i da ovaj okrug koji beleži suficit u trgovinskoj razmeni, dodatno bude ojačan kroz gasifikaciju.Naravno, to će uticati na kvalitet života svih građana ovog okruga, posebno na Priboj, Prijepolje, Novu Varoš, Sjenicu. To su opštine gde se uglavnom smanjuje broj stanovnika, gde nije razvijena privreda i da će gasifikacija pozitivno uticati da se i oni dodatno razviju.Takođe razviju.Takođe želim da podsetim da je Skupština usvojila sedam zakona iz oblasti zaštite životne sredine, četiri zakona iz oblasti energetike i na ovaj način jasno pokazala kako sadašnja vlast želi da rešava probleme iz oblasti ekologije.Sa druge strane imamo opoziciju i vidimo kako oni žele da reše probleme iz ekologije. Danas oni blokiraju puteve, blokiraju saobraćajnice, danas oni pozivaju na nasilje. U jednom dnevnom listu „Danas“ izvesni Savo Manojlović, direktor organizacije, zamislite organizacije, pa ima direktora – kreni, promeni, kaže da je moguća blokada referenduma.Postavljam pitanje, ko je to ko danas ima pravo da blokira budući referendum? Da se tamo neki ljudi pojave ispred glasačkih mesta gde se vrši glasanje, da blokiraju život, da blokiraju pravo nekoga da odlučuje o svojoj sudbini.Danas opozicije u Srbiji sprovodi nasilje i to se najbolje pokazalo

izjavio – zakačila me je kašika bagera, pao mi je mrak na oči.Postavlja se pitanje, zašto jedan čovek koji je pešak, učesnik u saobraćaju, šta on traži na saobraćajnici i kako ga je to zakačila kašika bagera? On dalje kaže – nisam imao nameru nikoga da udarim, nego da zaustavim mašinu.Zamislite kakva je to laž i svi građani Srbije su imali priliku da vide čoveka, izvesnog Dragana Milovanovića, zvanog Crni, koji je više desetina puta udario mladića na bageru pesnicama i naneo mu teške povrede. To je ta Srbija koja želi da putem nasilja dođe na vlast.Danas opozicija u Srbiji crta metu na glavi našem predsedniku, njegovoj porodici, svima nama koji podržavamo

a nasuprot nama postoje oni koji žele da donesu haos na ulice kako Beograda, tako i ostalih gradova Srbije, da padne krv, da se zaustave investicije, jer nikada se nije desilo u prethodnih 30 godila koliko postoji višestranački sistem u našoj zemlji, da neko ko je protiv vlasti na svojim mitinzima, na svojim okupljanjima razvije transparent – stop daljoj industrijalizaciji Srbije, stop investitorima. Kao da investitori kada dođu u Srbiju, kako domaći ili strani, ne zapošljavaju ljude, kao da ne pune budžet. To se nikada nije desilo.Kada govorim o tim lažnim ekolozima, treba da govorim o ljudima koji su spremni na sve, da blokiraju puteve, da prave takve blokade da će, ne samo desetine i stotine, nego hiljadu automobila, autobusa biti blokirani na saobraćajnicama, na mostovima, da pale baklje. Nažalost, imali smo priliku da vidimo da su čak zapalili automobil jednog građanina građanina ovde u Beogradu gde su polivali benzin i zapalili automobil jednog čoveka sa kojim se ne slažu. Da ostavljaju smeće na sred puta, a te blokade koštaju Republiku Srbiju preko milion evra na dnevnom nivou.Imala je Srbija priliku da vidi ko je odgovoran, a ko se ponaša na način da ruši sve za sobom i da ostavlja haos. Najbolji odgovor će dati Srbija 3. aprila na izborima kada će, ubeđen sam, izabrati politiku koju predvodi Aleksandar Vučić i SNS. Zahvaljujem. Pre nego što dam reč sledećem uvaženom narodnom poslaniku, Marijanu Rističeviću, dozvolite mi da potvrdimo mandat narodnom poslaniku.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u daljem radu Narodne skupštine.Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj Skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ratku Nikoliću, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ratku Nikoliću.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje

u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.Pošto, igrom slučaja, poznajem gospodina, samo da vas podsetim da je to prvi kapiten srpske rukometne reprezentacije i tri puta najbolji pivotmen na svetu.Čestitam!Nastavljamo

Dame i gospodo narodni poslanici, kad sam juče govorio rekao sam, između ostalog, da ovi drumski razbojnici sa Gazele, sa autoputeva, mogu vrlo lako da prerastu od blokatora do lokatora. Jer, to je mala razdaljina koju oni žele da pređu.Ali, desio se interesantan slučaj. Čovek koji je zapretio familiji Vučić sudbinom Gadafija je, gle čuda, od lokatora postao blokator. Ovo je obrnut slučaj. Radi se o Srđanu Milivojeviću. Evo, kratak je put između lokatora do blokatora. Verovatno on ima veoma žarku želju da opet postane lokator.Da vas podsetim da se radi o čoveku kome za vreme agresije NATO pakta, inače se radi o Kruševljanu, veoma blizu Kosova i Metohije, nisu dali pušku. Dakle, nije bio angažovan u naoružanim jedinicama, nisu mu dali pušku, već lopatu. Dali su mu da čisti ruševine, a pušku nisu smeli da mu daju jer nisu znali na koju stranu će pucati.

na planini. Obično kada se neko izgubi u zimskim uslovima, obično se pošalje šarplaninac, ali Tadićeva vlast je poslala Srđana Milivojevića, poznatijeg kao Đeki. Šta se desilo? Naravno da Artura Takača nisu pronašli, ko ga je tražio, nije ni čudo kako je završio, ali su ga našli posle nekoliko meseci i to izdžeparenog. Znači, pošto je umro u surovim zimskim uslovima, jer Srđan Milivojević ne može da pronađe ništa, ali baš nije sigurno da nije došao do njega, zato što je čovek pronađen posle nekoliko meseci, je od smrzavanja, ali je bio izdžeparen.E, to je osoba koja preti. Da ne pričam o onim pljeskavicama kada je prodavao, pa je potrovao jednu četvrtinu Kruševca. To je osoba veoma draga, mila, umiljata, to je čuveni lokator, sada još čuveniji blokator.Ja i dalje mislim da silom zakona treba ukloniti sa autoputa zakon sile. Dakle, to je originalni patent koji bi ja primenio. Pri tome bih pozvao

sređuju blokade autoputeva u svojim zemljama, da nam prenesu ta iskustva i da mi uradimo ono što rade sve evropske zemlje.Dakle, mislim da svako ima pravo da bude nezadovoljan, pa i oni koji najmanje rade itd, ali niko svoje nezadovoljstvo ne može da iskazuje na međunarodnim putevima i na mostovima. Posebno ne na mostovima, jer je tu jako veliki rizik, zato što svi mostovi, koliko znamo mi koji smo služili vojsku, zabranjeno je pešačenje, predugo zadržavanje itd, to je rizik po samu konstrukciju mosta itd, itd.Mislim da je vreme da se razmisli o tome da se, kako sam već rekao, zakonom ograniči ta vrsta protesta i da se to reši na površinama gde je to dozvoljeno. Pa, i kada nije prijavljeno, ono nekako da pustimo. Jer, imamo sada slučajeve da neregistrovane nevladine organizacije, odnosno neregistrovane političke stranke koje su u stvari nevladine organizacije, ili bih ja to nazvao antivladine organizacije, neprijavljenim skupovima blokiraju autoputeve, a možda su neregistrovane piratske medijske kuće registrovali u Luksemburgu.Mislim je vreme, jer ne znam šta je sledeća stanica šta oni mogu da urade, da se takva prepreka ukloni sa puta, da to naši zakoni predviđaju.Takođe, pozivam pravosuđe da primeni svoj patent i da primeni član 133. Krivičnog zakonika, odnosno da onaj ko sprečava slobodu kretanja ili bitno ometa bude kažnjen zatvorom do godinu dana.Dame i gospodo narodni poslanici, oni jesu vlasnici svoje slobode, ali nisu vlasnici naše slobode.I da upozorim ove „Lend voč“, pošto ima ona „River voč“ organizacija koja ih finansira, čuvari reke, ili ne znam kako se to već prevodi, iz Austrije, koja ima 4500 elektrana, gde naši hoće električnu energiju, ali neće elektrane, neće termoelektrane, neće nuklearne elektrane, neće vetroparkove itd, ali i te kako hoće struju. Neće litijum, ali hoće mobilne telefone, laptopove. Hoće oni i električne automobile, ali ne bi da se proizvode u Srbiji, da ne ometamo možda nemačku auto-industriju budućnosti. Uglavnom, da im ja kažem šta je najveći zagađivač na planeti.Oni koji se zalažu za moje njive, za seljačke njive, oni koji su upoznali konačno njivu u Nedeljicama, da im kažem da poljoprivreda baš nije tako ekološki bezbedna. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja je najveći zagađivač životne sredine na planeti. Da li znaju, svi poslanici znaju, a oni izgleda baš ništa ne znaju, baš ništa ne znaju, da poljoprivredna proizvodnja, samo stočarstvo u poljoprivrednoj proizvodnji zagađuje životnu sredinu, odnosno utiče na staklenu baštu više nego sva prevozna sredstva na planeti?Jedan automobil godišnje emituje 2,7 tona ugljendioksida, a jedna krava, kada tako moram da kažem, emituje u toku godine 4 tone ugljendioksida. Dakle, pošto ima 400 miliona 400 miliona tona mesa se proizvede u svetu, pa sada vi to pomnožite puta četiri grla i dobićete negde oko četiri milijarde tona milijarde tona ugljendioksida koje emituju krave. Dakle, stočarstvo bitno zagađuje životnu sredinu i pri tome sem ugljen dioksida ide metan, što posebno utiče na efekat staklene bašte.Takođe, moram da ih upozorim na to da intenzivna poljoprivredna proizvodnja iziskuje, a ja se time bavim, upotrebu mineralnih đubriva koji i te kako utiču na eroziju zemljišta, jer to nije više održiva poljoprivreda, to je intenzivna poljoprivredna proizvodnja i da zbog toga, recimo u Evropi nekoliko procenata svake godine se uopšte zemljišta ne seje nego se ugari, zato što je to zemljište erodiralo i više nije za upotrebu i da ih upozorim posebno na pesticide. Samo manje od 10% pesticida padne na biljku prilikom prskanja, što mi radimo nekoliko puta godišnje, a da sve drugo ode u vodu, vazduh, zemljište, što dugotrajno utiče na kvalitet zemlje, na kvalitet vazduha, na kvalitet vode, a posebno su opasni zbog mineralnog đubriva nitriti. Nitrati koji se pretvore u nitrite i posebno je opasno, mi u Vojvodini imamo zbog toga vrlo loš kvalitet vode i to je opasno za ljude.Ja sam od onih koji se zalažu da nam treba zdrava biljka, zdravo zemljište. Od zdravog zemljišta dođete do zdrave biljke, od zdrave biljke treba da dobijete zdravu stoku, a od zdrave stoke cele te hrane iz zdravih biljaka dobijete i zdrave ljude.Da li oni koji su demonstrirali znaju, a ja moram pošto se bavim time, da ih upozorim koliko ljudi samim tim što jedu meso, koliko utiču ti koji su pešačili, recimo po pet kilometara. Ako vozite automobil pet kilometara do „Gazele“ i po „Gazeli“ emitujete 900 grama ugljendioksida, ali ukoliko zbog toga vi pešačite i pojedete 100 grama da nadoknadite 150 kalorija to je ukupno 3,6 ugljendioksida, što znači da vi kada pešačite četiri puta više ugljendioksidom ugrožavate životnu sredinu, nego automobil koji se kreće, on potroši četiri puta manje ugljendioksida, emituje manje na pet kilometara koliko pređe. Znači, više pešaci mogu da utiču na životnu sredinu nego automobili.Ali, bože moj, to ovi naši veliki zaštitari koji su postali preko noći ekolozi, naravno da ne znaju. Uglavnom se zalažu za zemlju odakle se i finansiraju. Adenauer, pa on lepo tamo donira, firma koja je direktno suprotstavljena „Rio Tintu“ i naravno da je Nemcima stalo da mi možemo da proizvodimo litijum, ali u njihovu korist, da oni koriste naš litijum u proizvodnji automobila, a ne samo svoje rezerve litijuma. Verovatno su bacili pogled na rezerve litijuma koje su 10% ukupno svetske.Zašto mi ne bi iskoristili sve kineske patente i recimo tamo negde u Vojvodini, Inđiji, Staroj Pazovi lepo pravili fabriku automobila koja će recimo biti pod krovom jedno milion kvadratnih metara i nešto više i da mi automobilima, s obzirom da automobilska industrija Nemačke u poslednje vreme malo zakašljala, jer Kinezi ne isporučuju dovoljno dovoljno delova, uglavnom se radi o čipovima itd. radi se o složenim delovima koji su neophodni tehnološki da se automobil proizvede, bez njega toga nema. Dakle, kada već to Kinezi ovladavaju svim tim, zašto mi sa Kinezima ne bi pravili fabriku automobila, recimo Inđija, Stara Pazova, Ruma i učestvovali u automobilskoj industriji u Evropi, do četiri, pet godina i bože moj prihodovali tamo 10, 12 milijardi.Ali, eto, pojavili su se ekolozi koji umesto da budu na strani Srbije, oni su na strani onih koji im daju masne džeparce, ali to je toliko sitno spram onoga što mi možemo da izgubimo. Toliko greše u navodno zaštiti životne sredine. Ja moram ove glumce koji glumataju po Nedeljicama, da ubedim nekako da dođu i do mojih njiva, to im je bliže, pored autoputa je, mogu da bace malo pogled i na autoput, čežnjivo ono, da li da blokiraju autoput ili uzmu motiku, da sami izaberu i da vide koliko pesticida, koliko đubriva utiču na životnu sredinu i koliko poljoprivreda nije baš velika zamena za iskopavanje litijuma, jer i poljoprivreda ugrožava životnu sredinu. To je najveći zagađivač na svetu.Svaka privredna aktivnost, svaki čovek koji postoji utiče na životnu sredinu. Na nama je da fabriku automobila koju sagradimo i litijum koji eksploatišemo radimo po najvećim najvećim zaštitnim pravilima itd, koja važe za zaštitu životne sredine.Da podsetimo one, gospodine Martinoviću, koji su se setili, pojavljuju se razni bivši žuti pripadnici režima, evo sada i prete, kao Đeki, kome nisu smeli da daju pušku, jer nisu znali na koju će stranu da puca, nije mogao da pronađe Takača koga je tražio. Nije čudo što je Takač umro. Da ih podsetim da su smenili predsednika skupštine opštine Inđija, jeste moju malenkost, 2007. godine, u zgradi Uprave vodovoda. Verovatno su hteli da to bude ekološki čisto.Ja sam im tom prilikom rekao, nisam odustao još od toga, jeste vi mene smenili u Upravi vodovoda, a ja ću vas pustiti kroz kanalizaciju, tj. pripadnike bivšeg režima. Od toga i dalje ne odustajem, jer su posle puštanja toga ostali koliko vidim neki derivati o kojima mi moramo povesti računa.Zašto ovo kažem? Smenjen sam da bi se napravila fabrika za reciklažu, zapamtite, da bi se u Inđiji napravila na kilometar vazdušne linije od centra Inđije, da bi se napravila fabrika za reciklažu olovnih akumulatora fabrika za reciklažu olovnih akumulatora koja je isterana iz Bugarske, a zagađivači najbolje plaćaju zemljište. Uzeto je poljoprivredno zemljište od jedne opšte zemljoradničke zadruge, prevedeno na jednog od tih lokalnih političara,

pogon, fabriku za reciklažu olovnih akumulatora koja i dan danas postoji. Veoma je teško sada to oterati. Studiju su na falsifikovan način dobili zato što su naveli drugu parcelu za koju traže studiju, 3001 recimo, pa onda kada su dobili studiju o uticaju na životnu sredinu, onda kažu – tehnička greška radi se o parceli 3100, pa su na takav način pokušali da prevare. Pošto se moja malenkost, predsednik skupštine pobunio, obavestio Dulića, kada su videli da to ne može, mojom smenom je sednicom rukovodio zamenik. E, onda da bi dobili studiju na uticaj životne sredine, izbrisali su iz prostornog plana na sednici, vodozahvat, da bi mogli da dobiju studiju na uticaj životne sredine.Na takav način su sagradili fabriku za reciklažu olovnih akumulatora iznad vodozahvata iz bunara, odakle se građani Inđije snabdevaju vodom. Otpadne vode iz te fabrike, idu, pošto nisu mogli u kanalizaciju, ona je regionalna, pa ako to ugrozi ribe, onda će ljudi na Dunavu to videti, napravili su iza fabrike kanal, idu, to je jedan rov, gde otpadne vode iz fabrike, ti sulfati, kako se to već zove, idu iz reciklaže olovnih akumulatora direktno u upojni kanal iznad vodozahvata.Kada će Inđija platiti ceh toj Ješićevoj brljotini, koja uzgred budi rečeno, nije ostao u Inđiji. Lista mu se zvala - Zato što volim Inđiju, ali čim je izgubio vlast, sa porodicom se odselio iz Inđije jer zna šta je sa zagađivačima uradio.Takođe, doveli su cinkarnu koja je verovatno zagađivače životne sredine, ima ona energozelena prerada klaničnog otpada i sve je upleten Srđan Đurić koji je bio činovnik, koga je Aleksandra Drecun, sekretar Tadićevog kabineta postavila kod Dulića da on procenjuje šta ugrožava životnu sredinu i tako dalje. Čovek se sada bavi reciklažom i valjda vam je jasno da je on bio na strani onih koji zagađuju životnu sredinu.Dakle, to su radili, a danas su oni podigli glavu i zato je ta moja poruka još uvek, jeste me smenili u Upravi vodovoda, ali još uvek vas nisam u celini pustio kroz kanalizaciju, ali od toga ne odustajem. Hvala

poštovani i uvaženi narodni poslanici, kolege i koleginice, evo nekoliko stvari, pokušaću da budem kratak u svojoj diskusiji, da se ne bih ponavljao. Želim da se pre svega osvrnem na tačku 7. današnjeg dnevnog reda, a to je Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist banke "Intesa" AD Beograd i "Rajfajzen" banke AD Beograd, po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Moje mišljenje je da je gasifikacija jedna od najznačajnijih ne samo infrastrukturnih poduhvata u razvoju Republike Srbije, već pre svega, kao što znamo, da upravo razvojem ove infrastrukture mi stvaramo ključne preduslove za pojačan obim stranih investicija i domaćih, a, da kažem, i zadržavanje stanovništva na područjima na kojima ćemo sada raditi na proširenju mreže vezano za gasifikaciju Srbije.Međutim, ono što bih ja danas pogotovo želeo da istaknem je da ovaj razvoj infrastrukture vezano za gasifikaciju Republike Srbije je i te kako važan i za moje rodne krajeve, za Republiku Srpsku, pa i taj krak koji ide prema Republici Srpskoj. Izuzetno je važno da se konačno konačno gasifikuje veći deo Republike Srpske, a znamo, evo, u proteklom vremenskom periodu kada smo imali sada ovu krizu u vezi nabavke svih energenata gasa, koliko je Srbija važan faktor stabilnosti u smislu snabdevanja gasa i u regionu, i ove pomoći u smislu podrške ili, da kažem, onog što smo u ovom slučaju pozajmili Sarajevu koje je ostalo praktično tog dana bez gasa, koliko je važno to ne samo za Republiku Srpsku već i za drugi entitet, Federaciju BiH.Ovoj BiH.Ovoj vesti u smislu širenja infrastrukture vezano za gasifikaciju, pogotovo pošto i govorimo o rubnim područjima koji su bliski BiH i blizu, da je ovo vest kojoj se trebaju radovati ne samo građani Republike Srbije, već u ovom slučaju i BiH u oba entiteta, pa sam posebno zato i ja radostan.U tom kontekstu, kada treba da delim radosne vesti, iskoristiću ovu priliku i u dve minute se zahvaliti pre svega predsedniku Republike Srbije, gradonačelniku Zoranu Radojičiću, koji su 22. aprila ove godine u Banja Luci, kada je predsednik Republike Srbije voljom svih odbornika svih političkih partija proglašen za građanina grada Banja Luke i dobio nagradu "Ključ grada Banja Luke", da je tog dana zajedno razgovoru i sa rukovodstvom Republike Srpske, a pre svega sa gradonačelnikom Beograda, i posle, bilateralnim sastankom između gradonačelnika Beograda i gradonačelnika Banja Luke, obećao određenu pomoć u razvoju ključnih infrastrukturnih objekata, ali i onih objekata koji su od javnog značaja u smislu izgradnje jedne nove škole, jednog novog parka

skinuta ta atletska staza.Sada Banja Luka koja je poznati sportski grad ima tu vrstu potrebe i preko gradonačelnika Banja Luke i molbi prema predsedniku Republike, moram da obavestim javnost i Republike Srbije i upoznam vas da je u ponedeljak ove sedmice na račun grada Banja Luke, a samim tim će postati i budžetska stavka u gradu Banja Luci, leglo tri miliona evra koji će se koristiti za izgradnju ova tri kapitalna projekta, izgradnju jedne nove osnovne škole u naselju Ada, novog atletskog stadiona i jednog novog parka. Imam informaciju da će upravo iz zahvalnosti koju i ovom prilikom svi Banjalučani koji su me u mnogo slučajeva ovih dana zvali i zahvaljivali se predsedniku Republike i gradonačelniku Beograda, s obzirom da je oficijelno Beograd prebacio sredstva na račun grada Banja Luke, da će ova tri izuzetno važna projekta imati naziv koji će biti simbolično vezan za Republiku Srbiju.U tom smislu, mi potvrđujemo i onu tendenciju koju je Republika Srbija u ranijem vremenskom periodu radila prema svim lokalnim samoupravama u Republici Srpskoj i u Federaciji, postoje i drugi vidovi indirektne pomoći preko naše, praktično možda jedne od najvažnijih nacionalnih kompanija, to je "Telekom" Srbija, koja ima svoju firmu - "Telekom" Republike Srpske, juče je rukovodstvo "Telekoma" Republike Srpske bilo u zapadnokrajiškim opštinama, doniralo određene porodice koje su se tamo vratile.Stalno postoji ta potreba da se iz Republike Srbije i pomogne, ali i ulaže u izuzetno važne infrastrukturne projekte izgradnje saobraćajnica. Znamo da krak auto-puta koji će ići od Kuzmina prema Bijeljini da će ovaj deo koji će ići kroz Republiku Srpsku, odnosno BiH, biti na kraju većim delom, preko 80%, finansiran iz budžeta Republike Srbije, koji su, ovom prilikom to još jednom moramo da istaknemo, finansirali svi građani Republike Srbije, pa je ovo i zahvalnost svim građanima Republike Srbije koji su svojim revnosnim odnosom i poštovanjem prema svojim poreskim i svim drugim obavezama, doprinosima, itd, punili budžet koji ovoliko raste i koji smo u proteklim sedmicama mogli da razmatramo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i koji smo usvojili.Ne bih nabrajao i druge značajne projekte, ali, u svakom slučaju, ono što je izuzetno važno da istaknem sada je ovaj momenat, koji je novi momenat u svemu ovome.Kada

kaže ovako - Sarajevo glasa za Mariniku. Pretpostavljam da je reč o gospođi Tepić. Malo kad se upoznate sa tim tekstom, vidite da ovih dana sarajevski portali koji su udarne pesnice određenih političkih garnitura, pre svega Stranke demokratske akcije, čiji je predsednik Bakir Izetbegović, veličaju Mariniku Tepić i da nju proglašavaju za nekog novog predsednika Srbije, lidera u Srbiji, spasioca Srbije itd.Moram ovom prilikom da upoznam javnost, s obzirom da sam mnogo vremena proveo u Republici Srpskoj, da i ovu vrstu priče demistifikujemo, iako mi je poznato već duži vremenski period da u sarajevskim medijima, u njihovim televizijskim stanicama koje obrađuju političke teme iz regiona, omiljeni gosti su Marinika Tepić, Nenad Čanak, Čeda Jovanović, Boris Tadić itd, i da se pita političko Sarajevo, pre svega političko Sarajevo, ovo normalno Sarajevo bi građani koji su dolazili ovde u Srbiji, oni veliku zahvalnost su svo vreme dali Aleksandru Vučiću i stalno upućuju takve poruke.Ako govorimo o političkom Sarajevu, onda ako je njihova volja koga da biraju u Srbiji to su upravo ovi pojedinci na čelu sa gospođom Tepić, i ako će Sarajevo da baždari političku scenu Republike Srbije i usmerava građane Republike Srbije za koga treba da glasaju na sledećim izborima, onda je to opcija Tepić, kao što vidimo ovde.Ali, jedna velika istina koju svi moraju da znaju, a mogu se i upoznati sa izvorima koji su vrlo relevantni i vrlo dostupni, da kada je god neko iz Sarajeva i srpskog političkog korpusa podržavao određenog srpskog političara to je u kontinuitetu na svim izborima u Republici Srpskoj taj srpski političar dobijao najmanje glasova.U to ime da kažem, živela Republika Srbija, živela Republike Srpska, a neka oni svojim putem nastave, mi ćemo svojim putem u pobedu za Srbiju, a i za Republiku Srpsku. Zahvaljujem gospodinu Šukalu.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite. poštovani predsedavajući.Poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da su današnji predlozi zakona svakako od velikog značaja za privredu naše zemlje i svakako će benefite i koristi od zakona o kojima danas raspravljamo imati koristi građani Srbije.Kada govorimo o tome, ja želim da iskoristim priliku da se složim sa jednim od kolega narodnih poslanika koji je rekao da možda nekada toliko opušten i sada i naviknuti na nove investicije, otvaranja novih fabrika, nekako i zaboravimo da se podsetimo koliko smo fabrika otvorili i koliko je to novih radnih mesta. Zaista, kada pogledate iza sebe skoro da na nedeljnom nivou imamo otvaranje neke neke fabrike i da ta fabrika predstavlja neka nova radna mesta.Prema podacima do kojih sam ja došao, a sigurno uveren sam da je brojka i veća do sada je predsednik Aleksandar Vučić otvorio više od 300 fabrika, i u tim fabrikama je novih radnih mesta otvoreno više od 300.000. Dakle, 300.000 ljudi je našlo svoje radno mesto.Ovo vam samo govorim kao komparaciju sa ljudima koji danas pretenduju da se vrate na vlast i predstavljaju bivši režim Demokratske stranke u čije vreme su se fabrike zatvarale i kada je više od 500.00 ljudi ostalo na ulici, dakle, ostalo bez posla.Kada govorimo o privredi, ne možemo, a da ne spomenemo i plate koje su u periodu do 2012. godine bile 330 evra, tačnije 2014. godine kada je SNS preuzimala vlast, dok je današnja prosečna plata negde iznad 610 evra, sa tendencijom da će nastaviti da raste.Ono što je jako bitno i želim to posebno da naglasim jeste činjenica da ljudi koji su danas u ekstremnoj manjini, ali su i ekstremno agresivni, a predvodi ih Dragan Đilas, stalno pokušavaju da se operu i da kažu da nisu mogli da odlučuju ništa u tom periodu vlasti DS, što nije istina.Bez želje da ulazim u nekakve veće detalje i nabrajanje nekih drugih detalja, samo ću izneti jedan primer, da u vreme dok je Dragan Đilas imao direktnu odgovornost za grad Beograd, dakle dok je bio gradonačelnik, grad Beograd je upropašćen. Ostavio je iza sebe milijardu i 200 miliona evra duga, ali ono što posebno oslikava nesposobnost, kao i bežanje stranih investicija od našeg glavnog grada, jeste i činjenica da je 2012. 2012. godine u Beogradu bilo 559.000 zaposlenih, dok 2021. godine, zvanični podatak pokazuje da je to 738.000 ljudi.Samo iz ovoga možete videti koliko je Beograd danas atraktivnije, poželjnije i bolje mesto za investicije, ali i koliko je naša zemlja uznapredovala. Ako na sve to dodate i podatak da je nezaposlenost u vreme DS bila preko 25%, dok je danas negde oko 9%, svima je jasno koliko odgovorna politika SNS i predsednika Aleksandra Vučića se u ovim podacima ogleda i koliko smo za svega nekih sedam ili osam godina uznapredovali kao zemlja i kao društvo.Međutim, ono što se dešava poslednjih nekoliko nedelja, pokušavaju ljudi željni povratka na vlast da iskoriste u svoju ličnu korist, ali i da od toga ponovo napune svoje džepove.Moje kolege su u prethodnim izlaganjima govorili o protestima, govorili su i o blokadama puteva, auto-puteva, mostova i drugih saobraćajnica, ali kako želim da još jednom skrenem pažnju na suštinu svih tih protesta, izdvojiću jedan primer koji evo sada već ima 10 godina,

a to su prevremeni izbori. Na tom skupu je bilo više od 110.000 ljudi, nije izazvan ni jedan jednini incident. Skup je bio prijavljen mnogo ranije, a verovali ili ne, ja to jako dobro pamtim, tada su na nas izvođena, kako bi narod rekao, i borna kola. Prećeno je, jasno do znanja nam je stavljeno kuda smemo da prođemo. Tada nije bilo dozvoljeno do RTS-a da se prođe, pa su naknadno, zbog velikog broja ljudi koji je bio zainteresova na ode ispred RTS-a, nam to dozvolili. Bio je samo jedan jednini zahtev, a to su prevremeni izbori.Tada su nas ljudi iz DS uveravali da je to kršenje demokratije, pazite sad, i da niko nema pravo na taj način da protestuje. Danas ti ljudi koji su se opet ujedinili u neku DS rade sve suprotno svojim rečima tada i na najgori mogući način ugrožavaju prava svih ostalih ljudi koji ne misle kao oni ili su možda samo apolitični.U subotu će, najverovatnije, ponoviti te blokade i tada ćete videti koliko će u svojim zahtevima opet, a i u načinu političkog delovanja, biti ekstremni i biti agresivni.Da ja ovo sve ne govorim sve slučajno, govori i činjenica da sam prethodnih nedelja ukazivao na potrebu te manjine da ekstremnim delovanjem i ekstremnom retorikom izazovu nekakve incidente i da zbog prolivene krvi izazovu veće nezadovoljstvo ljudi i za to optuže nas kao SNS, a direktno predsednika Aleksandra Vučića, što već i čine nekoliko dana unazad u medijima pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, gde jasno govore da za svaki incident ubuduće će biti odgovoran Aleksandar Vučić, što je van pameti i nešto prosto neverovatno što smo u prilici da čujemo iz dana u dan.Moje kolege su danas govorile i o slučaju ove pojave i individue Srđana Milivojevića, gde se jasno može čuti i pročitati poruku koju on šalje Aleksandru Vučiću, Andreju Vučiću, Danilu Vučiću ili Vukanu Vučiću. To je nešto što je sada već postala praksa u njihovim redovima, a to je da kada god se nekako stiša situacija u odgovorima ili u njihovoj retorici se pojavi neko ko će tu retoriku zaoštriti.Evo, primetili ste, sada su sve svoje karte bacili na proteste, ali već sedam dana niko nije uputio pretnju porodici Aleksandra Vučića i na taj način opet ponovila praksa da ako i prođe sedam dana bez pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću, neko to mora da uradi iz njihovih redova.Ono što je posebno monstruozno, o tome je govorio i moj kolega Vlada Marinković, navodeći primer da da su Andrej i Danilo pronađeni u šahtu kao Gadafi. Poštovani kolega Marinkoviću, ova pojava se ispravila u nekoliko tvitova kasnije, kada je rekla da je pogrešio i da se ipak ne radi o Gadafiju, već se radi o Sadamu Huseinu, ali suština je ista, pošto svi znamo kako je završio i Sadam Husein.Tu nije kraj. U jednom od tvitova kasnije je rekao da, eto, neće pomoći ni helikopter porodici Vučić, jer je Čaušesku pokušao da pobegne helikopterom, pa znate i sami kako je i on završio.Navodeći tri ova primera, jasno je svima da je poruka koju nam šalje jedan od lidera nove DS, a prvi saradnik Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Marinike Tepić, sa kojom ću završiti svoje izlaganje, nema ništa drugo da ponudi građanima Srbije, već samo smrt Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.Sada se ja pitam – da li će konačno neko odreagovati na ove pretnje i otvoreni poziv na ubistvo ne predsednika, već čoveka Aleksandra Vučića? Da li će neko konačno odreagovati na pretnje ne sinu predsednika Republike Srbije i ne bratu predsednika Republike Srbije, već samo na ljudima koji su, eto, deo porodice Aleksandra Vučića?Žalosno je što se, evo, do danas niko nije oglasio ovim putem. Imamo mi razne borce za ljudska prava. Imamo ljude koji su na određenim državnim funkcijama, koji bi mogli da se pozabave ovim pitanjem ili makar da daju neko mišljenje, ali oni i danas ćute.Ja se sada pitam da li porodica Vučić i da li, pre svega, Aleksandar Vučić ima jednaka ljudska prava kao i svi drugi građani Srbije? Složićete se da nema.Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da podizanje tenzije u društvu diktiraju baš oni koji imaju najmanju podršku u Srbiji u Srbiji i koga građani definitivno ne žele da vide opet na vlasti. Ovo vam govorim iz prostog razloga što već danima slušam jednu istu mantru na koju, nažalost, niko nije reagovao,

pod nadimkom Crni, on je bio uhapšen i sećate se da su tada ucenjivali, najavljivali incidente i nemire ukoliko taj čovek ne bude bio pušten sa slobode. Prilikom njegovog puštanja sa slobode, obratio se njegov advokat i pričao o tome šta se dešavalo i izgovorio sledeće, da su ljudi koji su bili na suprotnoj strani i koji su bili oko bagera koristili gumene čekiće.Dok je to pričao, iza njega je stajala glavom i bradom Marinika Tepić. I to je ona čula, znala u tom trenutku i ta informacija o nekakvim gumenim čekićima se prvi put tad tu pojavila.Zašto vam ovo govorim? Marinika Tepić već nekoliko dana unazad optužuje i pita kako to Aleksandar Vučić zna da su ti čekići bili gumeni, kad niko nikad nigde to nije rekao, a ova slika i snimak koji lako možete naći i u vestima televizija pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa je demantuje i ponovo potvrđuje da se ta žena jedino služi neistinama.I danas, eto, koliko već, dve nedelje nakon tog incidenta, ona ponavlja to i lažno optužuje predsednika Aleksandra Vučića da je on delio te gumene čekiće i da on odatle zna da su oni bili gumeni. I niko ne reaguje na ova izlaganja i niko ne reaguje na ove laži i neistine.Sada se pitam koliko daleko ta žena može da ode u svojim neistinama i lažima i koliko još su spremni da ovakvih laži izgovore ne bi li predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu opet lažno optužili i na taj način pokušali da izazovu nekakav gnev građana?Za sam kraj svog izlaganja, poštovana ministarka, ali isto tako, i samoj Vladi Srbije želim da podrže sve ono zašta se zalaže predsednik Aleksandar Vučić i da svi zajedno kao jedan veliki tim od naše zemlje i naše Srbije stvaramo ono mesto baš kako svi želimo, a to je još lepša, još uspešnija i još naprednija Srbija.Hvala vam. Živela Srbija! Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Stefan Srbljanović.Izvolite. **Stefan Srbljanović** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, skandalozan je današnji tvit Srđana Milivojevića i zaista pozivajući na sudbinu Muamera Gadafija da tu sudbinu dožive Andrej i Danilo Vučić je zaista nešto što je strašno i ovim putem pozivam sve institucije da reaguju, naročito Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i Ombudsmana, jer ako su nekome danas u Srbiji ugrožene slobode i građanska prava to su svakako Aleksandar Vučić i njegova porodica.Zaista sam presrećan što je danas većina mojih kolega narodnih poslanika pomenula grad iz kog dolazim, tačnije Priboj, a u svetlu najavljene gasifikacije Zlatiborskog okruga, što je zaista jako bitno za opštinu iz koje dolazim i za susedne opštine iz jednog prostog razloga. Priboj je godinama bio zapostavljen i skrajnut, godinama je ta opština bila na rubu propasti, građani su iz nje odlazili bez ikakve perspektive. Danas vidimo da se ubrzano radi na infrastrukturi. Vrlo brzo ćemo imati autoput do Preljine, od Preljine do Požege, kasnije i prema Višegradu i Kotromanu, do granice sa Crnom GoromPrivredne i ekonomske aktivnosti su vidne. Slobodna zona zapošljava preko 600 radnika i zbog toga i gasifikacija je jako bitna jer će to ubrzati proces industrijalizacije i privrednog oporavka Priboja i svih opština u Zlatiborskom je negde u 19. veku kada je zasijala prva sijalica u Beogradu bilo je ljudi koji su se tome protivili. Kada je Milan Obrenović najavio izgradnju železnice u Srbiji, takođe su postojali ljudi koji su se tome protivili, iznosili različite stavove zbog čega se protive toj modernizaciji Srbije. Međutim, danas u Srbiji imate ljude koji se protive napretku Srbije na svim poljima, ali očigledna je razlika tada u 19. veku ljudi kojima se ne može uzeti za zlo, jer su verovatno u to vreme bili i manje informisani i sada kada, kažem, postoje oni koji sigurno su protiv tih stvari isključivo samo zbog toga što ne žele dalji napredak Srbije.Ne možete u 21. veku biti protiv izgradnje autoputa mira kao što je autoput od Niša do Drača. Ne možete biti protiv modernizacije Srbije u svim njenim segmentima. Ne možete biti protiv geoloških istraživanja. Ne možete biti protiv toga kada pravimo vetroparkove i pričati o tome kako oni ugrožavaju ptice. Ne možete biti protiv izgradnje mini hidrocentrala, ako imate preko 20 hiljada mini centrala širom Evrope.Zaista razumem da u Srbiji postoje ljudi koji su zabrinuti zbog ekologije, životne sredine, ali ne postoji niko ko ima ekskluzivno pravo da bude više ili manje protivnik toga. Svima nama ovde i mojoj deci i svima vama je jako bitno da imamo i čist vazduh, i čistu vodu, i čisto zemljište. Zaista, kada pogledamo sva ova dešavanja u prethodnih nekoliko dana ili nekoliko nedelja, vidimo da je to čist politički obračun i želja da se Aleksandru Vučiću na taj način skine glava pokušajem uspostavljanja nekih obojenih revolucija, što smo imali priliku da vidimo u prošlosti.Kada

kompaniji „Rio Tinto“. Danas su prvi koji su na barikadama i koji su na protestima, koji su uposlenici Dragana Đilasa u njegovoj stranci, u Multikom grupi. isti oni ljudi koji pozivaju na kršenje Ustava i zakona, a predstavljaju se kao predstavnici Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. su članovi nekakvih nevladinih organizacija koji Srbiju i srpski narod proglašavaju genocidnim i od koga dobijaju podršku i pomoć, a dobijaju je od onih ljudi iz inostranstva koji su se u prošlosti i sadašnjosti dokazali kao veliki mrzitelji Srba i srpskog naroda i koji isto to što oni danas pričaju ovde pričaju gde god se pojave u Srbiji, u Evropi, u Evropskom parlamentu.Imate gospođu Violu fon Kramon koja na sva usta i svakoga dana… Ne postoji tema o kojoj se ona neće oglasiti kada je u pitanju Srbija i srpski narod, a kada treba da se pljuje naša država, pa tako za nju više ne postoji SPC, za nju je Srbija genocidna, za nju je prihvatljivo kada Aljbin Kurti divlja na severu Kosova i kada tuče naš narod. Sve je to prihvatljivo. Zaista, da sam na mestu tih kojima je ona danas saveznik, zapitao bih se - da li je normalno da budete na istoj strani sa ženom kao što je ona? Da li je normalno da podržavate i da o svom narodu pričate najgnusnije stvari samo zarad ličnog interesa ili novca koji dobijate sa sa strane?Zaista mislim da je jako mali broj ljudi koji veruje u sve to, ali na nama je iz SNS velika odgovornost, dobili smo je od građana Srbije. Ta odgovornost podrazumeva to da razgovaramo apsolutno sa svima i da saslušamo sve one koji imaju neki problem i mislim da će tako biti u budućnosti.Stabilnost je zaista ključna pritka. Srbija je danas država koja konstantno ekonomski raste, jača, lider je u Evropi po stopi rasta i država koja gradi puteve, bolnice, škole i stvara uslove za bolji život svih naših građana. Danas je Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem snažna država koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku i koja ima budućnost. To je nešto za šta ćemo se svi mi uvek i svom snagom boriti. Pristojna Srbija pobeđuje. Živela Srbija. Zahvaljujem, gospodine Srbljanoviću.Sledeći je narodni poslanik Miloš Banđur.Izvolite. samo mi recite koliko imam vremena.Pošto Predsedavajući, samo mi recite koliko imam vremena.Pošto imamo vremena, onda da kažem nešto o zakonima koji su danas na dnevnom redu. Pre svega, govorio bih o garantovanju za kredit Srbijagasu za gasifikaciju Zlatiborskog okruga u iznosu od 40 miliona evra i podsetio bih sve nas i sve građane Srbije da je ova Skupština, negde sredinom juna, usvojila garanciju, takođe, Srbijagasu u vrednosti od 169 miliona evra za gasifikaciju Borskog, Zaječarskog, Kolubarskog i Pčinjskog okruga. Dakle, ono što je rekao predsednik Vučić 1. januara ove godine se realizuje punim tempom.Želim da napomenem da je u planu budžeta za 2022. godinu jedna garancija Srbijagasu od 180 miliona evra za izgradnju transportne mreže tj. Srbijagas će uzeti kredit, a država će garantovati, kao što garantuje i za ove kredite.Ono što je vrlo verovatno je da Srbijagas neće moći sam neće moći sam da vrati kredite koje je uzeo, pogotovo što su rokovi za otplatu kratki. Verovatno će to platiti država kao i u ranijim slučajevima, ali se to konvertuje u ulog države u vlasništvu, u kapitalu preduzeća, tako da sa te strane ne postoji problem.Želim da podsetim da je 2019. godine Vlada Srbije na taj način otpisala milijardu i 200 miliona evra Srbijagasu. Zapravo, Srbijagas je uzimao kredite za izgradnju mreže. Ti krediti nisu vraćeni, banke su aktivirale garancije države i države izmirila sve te obaveze i onda je samo formalno na sednici Vlade otpisala dugovanje tj. konvertovala iznos od 1,2 miliona evra koliko je garantovala Srbijagasu u svoj udeo u vlasništvu u vlasništvu ovog javnog preduzeća.Moram da kažem da Srbija zaista ima veliki napredak u izgradnji i transportne i distributivne gasovodne mreže i da 70% domaćinstava Srbije leži uz postojeću transportnu gasovodnu mrežu.To znači da je potencijal izgradnje distributivne mreže po opštinama i naseljima jako veliki. Međutim, samo 12% domaćinstava je priključeno na distributivnu mrežu, što znači da taj potencijal nije u potpunosti iskorišćen iako se uporedimo sa Evropskom unijom mi smo negde

nas.Ono što još želim da kažem po ovom pitanju je da „Srbijagas“ kao kao najveći snabdevač i snabdevač javnih snabdevača prirodnim gasom i kao preduzeće koje osim 2.500 kilometara transportne mreže ima i jako veliku 12.000 kilometara distributivne mreže i pokriva 60% potrošnje gasa u Srbiji, kada su u pitanju domaćinstva i privreda, mora da vodi računa i o svojoj likvidnosti.Skrenuo bih pažnju na neke slučajeve gde se dugovanje pojedinih toplana „Srbijagasu“ konvertuje ili ili nadoknadi preuzimanjem distributivne mreže u tom gradu. Poznato je da je 2019. godine u Zrenjaninu, negde krajem godine dug od 600 miliona evra, dug Zrenjaninske toplane prema „Srbijagasu“ namiren tako što je Zrenjanin svoju distributivnu mrežu ustupio ovom našem javnom preduzeću.Znate, meni je to malo čudno da baš onoliko koliko je dugovala toplana iznosi vrednost distributivne mreže. Mislim da to ne može da bude baš jedno za drugo. Znači, tu je morala da postoji neka razlika u sredstvima. Svež novac je svež novac. Vi ste dali distributivnu mrežu, ali ko će da plati gas Rusima, nedostaje 600 miliona.Na kraju će opet kao i u ranijim procedurama da sve ono što „Srbijagas“ treba da plati Rusiji da se prevali na Republiku Srbiju i na taj način imamo da u stvari Republika Srbija izmirila dugovanje toplane u Zrenjaninu.Mislim da to nije korektno, posebno kada se radi o gradovima na severu Srbije, opštinama koje su najrazvijenije i koje svakako mogu da nađu mogućnosti da izmire dugovanja svojih toplana. U Nišu, grad Niš je taj koji garantuje za rad svojih javnih preduzeća pa i za sve obaveze Gradske toplane u Nišu. Ne jednom smo mi morali da nađemo način da ono što Gradska toplana duguje snabdevaču mi izmirimo kao grad. Znate, mnogo je lepo to kada se 600 miliona prebaci na nešto drugo i lokalna samouprave se rastereti tog duga. Mislim da to nije u redu, kao što nije u redu i cela priča oko „Novi Sad Gasa“ gde je nepažnjom mnogih dozvoljeno da taj dug naraste na devet milijardi

i njegovu distributivnu mrežu, ali gde je devet milijardi i ko će da plati devet milijardi Rusima za isporučeni gas?Mnogo više računa mora da se vodi o tome. Kada smo mi u Nišu imali dugovanje od 400 ili 500 miliona prema snabdevaču odmah su sazivani sastanci. Od nas je tražen dinamički plan otplate. Analizirane su mogućnosti da mi to možemo zaista i da platimo prilikom prvog odstupanja od plana ponovo su sazivani sastanci i raspravljalo se šta će dalje.Tako da je to moja zamerka na politiku „Srbijagasa“ prema najbogatijim opštinama koje se nalaze u

Pare su potrebne da bi se jednostavno gas isplatio dobavljaču u inostranstvu. Pošto nema dovoljno vremena za nastavak diskusije, ja vam se zahvaljujem. Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč, da li još neko želi reč ko ima pravo?Reč

Zahvaljujem se predsedniče Skupštine.Uvažene kolege, znam da smo već celog dana radili. Ja bih samo rekao ispred Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke da ćemo mi podržati sve ove predloge i sa ovog mesta bih samo hteo da podsetim i naše građane i sve ovde da je u prošlom veku unazad 114 godina, tačnije 1914. godine, tačnije 107 godina, donesena je Niška deklaracija gde je tadašnja Vlada Nikole Pašića donela zajedno sa Skupštinom predlog i zakon, deklaraciju da Srbija ide zajedno sa Hrvatskom i Slovenijom. Da li je to bio pravi potez, da li je to bio loš potez mi sada kao država Srbija i kao naš predsednik radimo na tome da država Srbija zajedno radi sa svima, sa svim prijateljima, da sa komšijama radimo zajedno i da zato idemo da radimo ovaj predlog „otvorenog Balkana“.Još jednom hvala na pažnji i velika podrška svima i posebno našem predsedniku Srbije.

reč?Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5, 6, i 7. dnevnog

povodom informacija koje ste mogli da pročitate na sajtovima, povodom vesti da je Vlada Srbije povukla Zakon o eksproprijaciji, želim samo da vas podsetim da ustavne odredbe, da Vlada Republike Srbije ne može da povuče zakon koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije.Mi čekamo odluku predsednika Republike Srbije da li će potpisati ili neće potpisati zakon i vratiti ga Narodnoj skupštini. To je jasna ustavna procedura.Prema tome, bićete informisani o daljem toku kada budemo od predsednika dobili jasno obaveštenje o njegovoj odluci, a to znači da o nekoj eventualnoj sednici ćete biti na vreme obavešteni.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem sredu,

Hvala.